Druga. Ponujene rešitve, ki se nakazujejo, izrisujejo v tem predlogu zakona, bodo prinesle kvečjemu še več takih primerov, kot je primer državljanke republike Kongo. Tretjič. Levica ni ustavnopravni presojevalec, pač pa bom še enkrat povedala, kaj je povedalo Ustavno sodišče, da ne bo tukaj takih zavajajočih govoranc. Namreč, v tem predlogu zakona so določbe, ki omogočajo, da se kljub izraženi nameri za vlagatelja namere ne uporabijo določbe Zakona o mednarodni zaščiti. To, spoštovani, predstavlja suspenz Konvencije o statusu beguncev. Oprostite, vi ste pozabili na celo vrsto mednarodnih konvencij in listin in se tukaj nekaj sklicujete na nek primer, niti ga ne poznam, tako da lahko vi zdaj govorite karkoli in zavajate. Ampak tukaj je cel kup konvencij, mednarodnih zavez in določba v tem predlogu omogoča, da se ne uporabijo določbe Zakona o mednarodnih zaščiti v primeru vaše kompleksne krize in to bi predstavljalo suspenz Konvencije o statusu beguncev. O tovrstnem suspenzu se je že opredelilo že enkrat Ustavno sodišče in se bo ponovno opredeljevalo, če boste dalje rinili s takimi predlogi naprej. To, da vi govorite, da imajo tujci več pravic kot državljani. A res? A zato, da ne bodo imeli več pravic, boste, recimo v 29. členu, podaljšali rok združitve družine z enega leta na dve leti? A se vam ne zdi, da je to res grozljiva diskriminacija in nepotrebno trpinčenje ljudi, ki tukaj že delajo, brez potrebe se boste izživljali nad njimi. Zakaj? Zato, ker ste navadni ksenofobi in takšne zakone tudi pišete. Hvala. Hvala lepa. Postopkovno, kolega Grims. da te odločbe Evropskega sodišča niti ne pozna, in me hkrati ozmerja, zato ker se nanjo sklicujem, in me razglasi za ksenofoba. o tej odločbi Evropskega sodišča se je obširno pisalo, je javno objavljena, o njej so govorili v Slovenji Boštjan M. Zupančič, dr. Klemen Jaklič, pa še nekateri drugi najbolj ugledni ustavni pravniki in če vi tega ne poznate, potem toliko slabše za vas. Ampak lepo vas prosim, potem ne

Hvala lepa. Moram replicirati. Tako govorim, zato ker me več kot očitno ni razumel v delu, ker sem govoril o problemu kompleksne krize kot o neustavni določbi. Vaš komentar, kolega, na odločbo Ustavnega sodišča, da je neumna, nerazumljiva, da je sodišče sramotno, kaže na vašo odnos do najvišjega sodišča v državi, vaš odnos do sodstva in do spoštovanja delitve oblasti in s tem tudi ustave. Mislim, da nihče danes tukaj ni govoril, da morajo imeti tujci kakršnokoli prednost pred slovenskimi državljani. Ne vem – kdo je to rekel? Tako res prosim, ker to ni več zavajanje, to je laž in nehajte lagati, prosim, ker to res ni lepo. ni lepo. Uredite zadeve, če je to potrebno, ampak naj bodo te zadeve jasne in naj bodo zakonite, zdaj pa to niso. Še nekaj, gospod Grims, ko vi rečete, da ste desna sredina, jaz večje neumnosti kot to še nisem slišal. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Spoštovani kolegi, časa imate še dovolj za razprave, tako da predlagam, da se raje prijavite k razpravi.

prav v tej smeri, se pravi, da bomo postali država z najstrožjim obmejnim režimom v EU. Zakaj, čemu? Ne vem. Hvala lepa. Še kdo? Gospod minister, imate besedo. **ALEŠ HOJS:** Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani, poslanci! Morda bi začel kar pri tem, kar je gospod Koražija čisto na koncu povedal. Ne bom ponavljal vseh teh številk, ki sem jih že zadnjič dovolj natančno povedal, ampak poglejte, v Evropo je v lanskem letu po zadnjih podatkih, ki sem jih dobil prejšnji teden, ko sem obiskal Europol, vstopili približno 100 tisoč tujcev, kar je relativno nizka številka. Ampak, glej ga zlomka, 10 tisoč njih je pa bilo najdenih na slovensko-hrvaški meji. 10 tisoč njih. To se pravi 10 procentov vseh ljudi, ki so stopili v Evropo nezakonito, je prijela naša policija. Več kot 10 procentov, 14 tisoč. In vi se sprašujete, v čem je problem. Ob 350 milijonih Evropejcev z ogromnimi državami, dva milijona Slovencev z majhno državo,

Celo toliko nesramni ste, ne vi osebno, ampak gospa Sukič, da mene osebno označi za ksenofoba. Mislim! To je res žalitev, Glejte, če je za vas sprejem Zakona o tujcih – mimogrede, ki ne ureja mednarodne zaščite; ne ureja mednarodne zaščite, to sem povedal že velikokrat zato da bo nekdo, ki tukaj živi, če povem bolj po domače, po dveh letih, ko bo združeval družino, družino, moral znati slovenščino na ravni A1 – če je to za vas ksenofobija … Ali pa tisti, ki bo prišel sem, ko bo dobil dovoljenje za stalno bivanje in delo po petih letih, znal slovenščino na tej na tej višji ravni, na stopnji A2 – če je to za vas ksenofobija, potem si nič drugega ne predstavljam, kot da pač ne marate, da Slovenci na tem prostoru še naprej živimo kot Slovenci. Zdaj bom naredil kar uvod čez vse, zato da se ne bom potem velikokrat oglašal. Najprej bi rad povedal eno zelo pomembno stvar, ki se je že zadnjič na odboru večkrat izpostavila in ki jo posebej močno forsira ali pa vsakič znova ponavlja stranka LMŠ, konkretno gospod Nik Prebil, ki govori, da mi v ta zakon nanovo uvajajmo nek pojem, ki se imenuje kompleksna kriza.

upam, da je pravi člen, zato ker v dopisu ne veš, če je pravi člen ali ni pravi člen, ker nimamo neuradnih prečiščenih besedil. To, kar – recimo mimogrede – želimo narediti v Zakonu o debirokratizaciji, pa ste vsi v luftu, ker tega Uradni list ob milijonskih zneskih, ki jih plačujemo, ni sposoben narediti, pa mora državljan, ko gre na Uradni list pogledat to besedilo, delati lepljenko, mora odrezati, da reče, aha, tale ne velja, 13. je prečrtan, 14. je ne vem kje. Tudi tega niso sposobni, da bi bil zakon napisan kot uradno prečiščeno besedilo, Uradni list tega ne naredi. In vi se razburjate, ker damo to mi v debirokratizacijo! Preberite si 20. člen tega zakona. Zakon o vladi, gospod Prebil pa stranka LMŠ, pa stranka Levice, pa stranka SD. Zakon o vladi govori o kompleksni krizi. Celo definira jo. Piše pa takole, da za kompleksno krizo se po tem členu šteje pojav, dogodek ali situacija hujšega ogrožanja temeljnih družbenih vrednot in hujše naravne ali druge nesreče ter s tem povezane velike negotovosti in razmeroma kratkega časa za ukrepanje, ki presega odzivne zmožnosti posameznih ministrstev, vladnih služb, podsistemov nacionalne varnosti in tako naprej. Pri tem temeljne družbene vrednote vključujejo ohranjanje neodvisnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti države, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin, ustavno demokracijo … Da ne naštevam vsega in tako naprej.

Torej nič novega ne uvajamo, nič novega. Zakon o vladi je uvedel kompleksno krizo, v Zakonu o tujcih pa definiramo, kaj se bo kaj se bo zgodilo v tisti kompleksni krizi, ki bo posledica migracij – mimogrede, taka kompleksna kriza je 2015 že bila. Ne vem, lahko da je res ne bo letos pa drugo leto tudi ne, mogoče bo pa 2023. In striktno sledimo temu, kar je naložilo Ustavno sodišče. Torej, Ustavno sodišče je razveljavilo tisti člen, zahtevalo je, da se vsak posameznik individualno obravnava, in na podlagi te aktivacije, kjer smo, mimogrede, sledili mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je opozorila na to, to niste vi opozorili, to je Zakonodajno-pravna služba opozorila, da je v Zakonu o vladi aktivacija teh stanj, kot so izredna stanja in tako naprej, v pristojnosti Državnega zbora in da bi bilo smiselno, da tudi kompleksno krizo razglasi Državni zbor. Torej drugače, kot smo mi predlagali, drži. Mi smo temu predlogu sledili, zato smo vložili amandma, da se pristojnosti z Vlade prenese nazaj na Državni zbor. In to, kar vi govorite, da ni potrebno amandmaja usklajevati, moram pač povedati, da je potrebno, glede na to, da gre za uskladitveni amandma, kjer se v onem členu pač pojavlja napaka, kjer je še zmeraj notri ostala Vlada, ni pa bilo to preneseno oziroma spremenjeno na Državni zbor. In nič drugega ni v tem. Nobene želje po tem, da bi si nekdo kolajno pripenjal. Meni je vseeno, tudi če to vi predlagate, saj smo o tem, da sledimo mnenju Zakonodajno-pravne službe, pravzaprav odločali že tri tedne nazaj in ta predlog sprejeli. In kompleksno krizo razglasi Državni zbor. Poglejte, sedaj pa tako. Ustavno sodišče je povedalo, da je potrebno vsakega obravnavati individualno. Seveda to ni res, kar gospa Sukič govori, da se ti ljudje ne bodo obravnavali individualno. Individualno se bodo obravnavali. Ampak potem ko se pa individualno obravnavajo, boste pa začeli, no, saj ste že začeli, ste pa povedali, da policist gotovo ni usposobljen za to, da tam nekoga preverja. Ja, kako če on prevetriti, ali ali je v sosednji državi obstajajo sistemske pomanjkljivosti v zvezi s postopki mednarodne zaščite in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja? Se pravi, policist ni za to usposobljen. Usposobljen je pa – kdo? Mirovni

O tem je že bilo odločeno ali pa bo odločeno. Se pravi, o tem bo odločalo neko sodišče ali pa neka evropska institucija, ne pa NVO z Metelkove 6. Da pa ne bo dileme, potrebno je seveda pogledati tudi, kljub temu da Hrvaške ni na tem seznamu, da je na Hrvaškem vse v redu, morda pa je temu tujcu vseeno v tej državi bila izkazana nevarnost mučenja ali pa se je mogoče z njim nečloveško ali poniževalno ravnano in tako naprej. Ja, v tem primeru pa valjda boste dopustili, da bo to policist ocenil. Ali bomo imeli – kaj zraven? Tri novinarje od Mladine, ki bodo zraven policista stali, pa bodo rekli, da on pa res izkazuje to. Ali pa tiste novinarje iz Bosne, tam dol, ki jih usmerjajo, kam morajo po GPS iti, zato da ilegalno prečkajo mejo. Torej, tukaj bo individualna obravnava. Nadaljnja individualna obravnava bo zdravstveno stanje tega gospoda ali gospe, ki je prišel na to mejo nezakonito. Nadaljnja individualna obravnava bo, ali je po videzu, obnašanju ali drugih okoliščinah mogoče reči, da gre za mladoletnika brez spremstva. Najbrž bo lahko policist, jaz jim zaupam, da ko vidijo 30 let starega moškega, da lahko ocenijo, da to ni mladoletnik. Ali mislite, da rabimo spet kakšnega z Metelkove 6, ki bo to povedal? Mislim, da ne. Poglejte, vsaka taka individualna obravnava striktno sledi temu, kar je zapovedalo Ustavno sodišče ob razveljavitvi, zato sem prepričan, da smo vse tisto, kar je Ustavno sodišče želelo, v tem zakonu upoštevali. Prepričan sem, da bo pač ta zadeva tudi na Ustavnem sodišču zdržala, ker smo šli v tisti smeri, ki so nam jo na Ustavnem sodišču zapovedali. Naslednja stvar, ki je v tem zakonu zelo pomembna, je prenos obveznosti iz EU pravnega reda. Na žalost smo imeli prej vlade, ki so bile, ene so celo štiri leta trajale, tista od Mira Cerarja pa od gospoda Šarca malo manj. Ampak glejte, prenos teh obveznosti je zapadel ali pa bi moral biti realiziran v letu 2018, maja 2018 je pretekel rok za implementacijo te direktive, ampak je pač žal ni ne ona vlada, ki bi jo morala, ne kasnejša ni naredila, mi pa smo to zdaj pač implementirali v ta zakon, torej vse tisto. Ker, glejte, tudi mimogrede, strašno olajša, strašno olajša, nič ne zaostruje, ampak strašno olajša vstop tistih, za katere je tudi naša država zelo zainteresirana – torej študentov, raziskovalcev, vseh tistih izobraženih ljudi, če temu tako rečemo, ki bi želeli priti v Slovenijo –, vseh tistih, ki že imajo neke pogodbe z našimi raziskovalnimi inštituti, pa so iz tretjih držav, in bodo na ta način s temi dovoljenji veliko lažje prišli k nam, pri nas delali, se izobraževali, študirali in tako naprej. Se pravi, stvari se olajšujejo in nikakor ne, da bi se zaostrovale.

dodatno definirajo dovoljenja za prebivanje, ki so varnostno okrepljena. Torej gre za biometrijo po domače povedano. Pred časom smo sprejeli Zakon o osebni izkaznici, če se spomnite, kjer je pač potreben še nek drugi zakon, ki bo tudi po moje v kratkem sprejet tukaj. Mi začenjamo s postopkom javnih naročil za implementacijo teh biometričnih izkaznic in s tem zakonom dajemo podlage, da se ne samo zgolj te osebne izkaznice, ampak tudi dovoljenja, ki jih izdajamo tujcem za prebivanje, pač biometrična, kar pomeni, da zgolj v bistvu krepimo varnost in nekako sledimo temu, kar smo nekako zapovedali tudi slovenskim državljanom. Obenem seveda rešujemo v tem zakonu tudi izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije in tisto prehodno obdobje, ki je tudi že pasé 21. 12. Saj veste, je bilo to prehodno obdobje. Jaz sem se sestal dvakrat z veleposlanico Velike Britanije, ki je tudi nekako izrazila neko bojazen, da bi se stvar za te njihove državljane po 1. 1. 2021 zakomplicirala glede na to, da zakon še ni sprejet, ampak sem ji zagotovil, da temu ne bo tako, in dejansko smo z ustreznimi navodili na vseh upravnih enotah stvari reševali ali pa jih rešujemo tako, da tukaj ni nekega posebnega zastoja. Potem je ena zelo pomembna stvar v tem zakonu tudi ta, ki govori o tem ali pa ki rešuje zadeve vseh tistih tujcev, ki pri nas prebivajo nezakonito. Tukaj pa je seveda jasno, da ne moremo več tolerirati tega, da se gremo neke dvo- ali pa tristopenjske postopke ali pa izigravanje našega sistema. Zato uvajamo enostopenjski sistem, ki seveda tisti, ki mora državo zapustiti, to državo zapusti v 10-ih dneh, potem ko mu o tem izda odločbo upravna enota. Oziroma celo 30-dnevni rok obstaja, v kolikor je na to odstranitev – ali pa to, da iz države odide, pripravljen narediti prostovoljno; torej zato, da ima nekaj več časa. časa. Tisto, kar je zelo pomembno pa kar se je tudi velikokrat zlorabljalo, moram reči, da je o tem govoril celo na zadnji televizijski oddaji, mislim, da je bilo na Radiotelevizija Slovenija

ko je sam povedal, ja, saj je povsem logično, da delodajalci plačujejo tem delavcem malo več za potne stroške, pa malo več jim dajo za prehrano in tako naprej. Kaj pa vi mislite, če bi jim oni to vse redno plačevali? Saj bi bili čisto nekonkurenčni, saj noben ne bo hotel več pri nas delati, na konec pa še delavcev ne bomo imeli. Mislim, ravno to, kar sem trdil na odboru, da želimo s tem, da se izkazujejo sredstva, ki jih ti ljudje zaslužijo

da jim več plačajo pa da potem morajo denar nazaj prinesti, zato da lahko oni uveljavijo tisti cenzus, zato da dobijo dovoljenje za prebivanje in delo. Prepričan sem, da je potrebno tukaj stvari zaostriti in da je potrebno tudi delodajalcem … Nenazadnje, poglejte, glavno glavno delovno silo, tisto, ki jo nekako pa v Sloveniji imajo, nosita dve ključni ekonomski branži; ena je gradbeništvo, druga je pa turizem pa gostinstvo. Oprostite, če v gradbeništvu, kjer je država enormno povečala vlaganja, kjer se v naslednjih letih predvideva izjemno veliko dela, kjer konec koncev že cene v gradbeništvu v zadnjem letu zelo zelo rastejo, glede na to, da so kapacitete omejene, ti delodajalci ne bodo pošteno plačali teh delavcev, potem pa tudi res ne vem, kdaj jih bodo. Naj jih plačajo pošteno, naj jim dajo pošteno plača in ne bo nikakršnih problemov s tem, da ne bi mogli izkazovati dovolj velikega zaslužka oziroma da bi bili pod tistim limitom oziroma cenzusom za to, da dobijo dovoljenje. Kar se tiče znanja slovenskega jezika, sem že povedal. Tudi ne drži tisto, kar so tu nekateri govorili, da s tem ne bomo imel dovolj tuje sile. Mi smo tako liberalna država, da pri prvem začasnem dovoljenju, če nekdo pride sem delat, ne rabi nič znati slovenskega jezika, »može on, da priča, kako zna«. Ampak glejte, potem ko pa podaljšuje dovoljenje ali pa celo več, ko pa združuje družino, pa bomo valjda vsi za to, da bojo znal slovensko – ali ne? To sem tudi že povedal, da naši, ki hodijo v Avstrijo delat ali pa v Italijo, nobenemu na pamet ne pade, da ne bo znal avstrijsko oziroma nemško ali pa italijansko. Mi se pa čudimo, če zaostrimo malo te pogoje, zato da se bojo ti ljudje pri nas naučil slovensko. Potem so pa 30 let tukaj, pa še zmeraj ne znajo slovensko. Da ne govorim o tistem, kar sem na odboru govoril, da imamo potem tam prevajalke v zdravstvenih domovih, ko pridejo žene na pregled, ali pa v osnovni šoli; v Novem mestu imamo letake, pa imamo napisano obvestilo učencem, pa je spodaj obvestilo tudi v albanščini. Halo! Najbrž je prav, da se naučijo slovenskega jezika. Kajne? Čisto na koncu. Ne bom ponavljal tistega, s kom je bil zakon usklajevan. Seveda je jasno, da z vsemi tistimi z Metelkove 6 ne more biti usklajen, pa da tudi ne bo nikoli usklajen, razen če bi ga tam napisali. Se pravi, če bi ga pa tam zapisali, potem bi bil pa, po moje, res idealen, kajne. Zato bi na koncu te svoje predstavitve dodal zgolj to, da glede na prvi odstavek 138. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam, da Državni zbor ob izpolnjenih poslovniških pogojih opravi na tej seji tudi tretjo obravnavo predlaganega zakona. Hvala lepa.

prvič. Rekla sem, da je to ksenofobno napisan zakon, ampak očitno ste se prepoznali notri kot ksenofob. Tako je to vaš problem, ne moj. Drugič, v letu 2020 smo imeli 10 odstotkov manj prehodov meje kot leto poprej, ampak vi zdaj zaostrujete to. Tretjič, vi že zdaj dajete navodila, s katerimi se kršijo trenutno veljavni zakoni, že sedaj vračate begunce, brez da bi sploh imeli priložnost vložiti zahtevo za mednarodno zaščito. In kaj pravzaprav počnete? Samo podlage si ustvarjate, dodatne podlage, da si boste lahko svoje roke oprali. Tretjič ali četrtič, policisti niso usposobljeni za vse to, kar ste vi naštevali, niti pod razno, prej kdo iz Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 kot policisti. Vsekakor. Nadalje, govorite o znanju slovenskega jezika. Mislim, da tisti, ki želijo pri nas ostati, nimajo problema s tem, da bi se učili slovenskega jezika. Problem, ki je tukaj noter, je ta, da prihaja do diskriminatornih zadev. Recimo, ali boste vi zahtevali to izpolnjevanje tega pogoja tudi pri kakšnem vrhunskem ekonomskem strokovnjaku, recimo tujem direktorju multinacionalke v Sloveniji? / oglašanje iz dvorane/ Res, aja? A boste? No, bi prav rada videla, da boste. Drugače pa ne vem, kaj se greste, jaz poznam ogromno ljudi, ki so prišli iz nekdanje Jugoslavije, ki tukaj delajo, in vsi govorijo slovenski jezik, ne da bi jim vi to rabili posebej v zakonu napisati. Vi pač uživate, da razne stvari pišete. Nadalje. Huje ogrožajo naše vrednote. Ali res? In vi boste presodili, kdaj bodo naše vrednote huje ogrožene, in boste predlagali Državnemu zboru, da z navadno večino – pazite, z navadno večino – sprejme stanje kompleksne krize. Ali boste to predlagali? Verjetno boste takoj skočili v luft, čim boste nekaj, nekaj, nekaj in boste – kaj? Z navadno večino take stvari sprejemali v Državnem zboru? Ali res? To so izredne razmere, spoštovani. Mislim, da to je sploh sramota, da se je ta pojem sploh znašel notri, ampak če že mora biti, ker toliko rinete, dvotretjinska večina bi bila tista, kvečjemu, da se taka stvar sprejme. Tako lepo vas prosim, to, kar se greste, je res žalostno in to je ksenofobno. Prav ksenofobija dobesedno veje iz tega zakona ven, mi je zelo žal. Ko to bereš, vidiš, kam pes taco moli. Hvala lepa.

v njegovi navadi, obrača besede in poskuša nasprotno stran prikazati kot slabo. Minister, da sva si nekaj na jasnem; vi niti vaša stranka niste pri tem zakonu prav nič opozarjali niti niste prav nič sprejeli. Spremembe, ki so zdaj v tem zakonu, je sprejela opozicija s podporo SMC. Kolikor vem, so imeli hude pritiske zaradi tega in to so tisti popravki, ki so v skladu tudi nekateri, ne vsi, z mnenjem ZPS in vaša stranka je glasovala proti temu. temu. Kar se tiče 6. člena, minister, ko sem tam govoril o zadevi, o amandmaju, ki je vložen, takrat vas ni bilo v dvorani, ker ste seveda na ta spoštovani zbor zamudili, sem govoril o tem, da smo v LMŠ že vložili popravek na opozorilo Zakonodajno-pravne službe, pa ste zadevo vložili identično še enkrat. O tem sem samo govoril, da ne vidim potrebe po tem, razen po tem, da se potem hvalite tukaj, tako kot zdaj počnete.

In v tem zakonu, torej Zakonu o tujcih, ki pa uvaja te posledice, pa vam je Ustavno sodišče jasno povedalo, v čem je problem in kje je zadeva neustavna. Ne, ni povezana z Zakonom o vladi, ampak je neustavna, ustava je nad zakonom, minister, to upam, da veste, no. Ustavno sodišče je jasno povedalo, da je ta državni zbor že sprejel ukrepe, torej z ureditvijo, ki je bila v prejšnjem zakonu in je skorajda popolnoma enaka temu, kar imamo zdaj, da so ti ukrepi nesorazmerni in da bi za takšno omejitev sprejemanja prošenj za mednarodno zaščito Državni zbor moral razglasiti izredne razmere in ne kompleksne krize. To je pa tisto, kar je res. In prosim, nehajte moje besede obračati in zavajati.

dejstvo je, da ste govorili, da kompleksne krize ni v naši zakonodaji. Poslušajte magnetogram, poslušajte magnetogram, pa se poslušajte, pa boste rekli, uvajamo nov pojem, ki ga v naši zakonodaji ni. To ste povedali. Jaz sem pa samo prebral, kaj je v Zakonu o vladi. Druga stvar, poglejte. Tudi to ni res, da SDS ni česa podprl. Tudi tukaj ste si izmislili. SDS je podprl predlog, kjer se prenaša pristojnost z Vlade na Državni zbor. Podprl je tudi predlog SMC, da se individualno obravnava. Torej tudi za to drugo stvar ni res, da je SDS ni podprl. Tudi to je podprl na odboru. Ni pa podprl predloga SMC, to pa drži, da se o tem odloča s kvalificirano večino, ker smo vztrajali na tem, da je dovolj navadna večina. Poglejte, to, kar je gospa Sukiče rekla, mi bomo zakon, kjer zdaj piše notri – glede na to, da je amandma bil sprejet –, da je potrebna kvalificirana večina, podprli. V SDS ga bomo podprli. Brez težav, kvalificirana večina. Ampak poglejte, gospa Sukič, kompleksno krizo boste vi izglasovali, ne jaz. Tukaj jo boste izglasovali, v Državnem zboru boste rekli. In vi meni očitate, ja sedaj ste pa vi tisti, ki boste kar neko kompleksno krizo razglasili. Ne, vi jo boste razglasili! Dobro, mogoče ne vi osebno, ker boste proti, ampak večina v tem državnem zboru jo bo razglasila. Mimogrede, enkrat so že to naredili; tam 2015 so to že naredili. Pa veste, koliko je bilo takrat ljudi tukaj na meji? 300, 400 tisoč beguncev migrantov – se opravičujem, ne beguncev. Tako to ni res, da želim jaz karkoli ksenofobnega. Sedaj tisto, kar ste pa rekli, da sem se v tem prepoznal. Ja, saj ste rekli, da smo tak zakon pripravili. Mi smo ga pripravili na ministrstvu, jaz pa vodim ministrstvo. Ja, kako naj se potem ne prepoznam, če poveste, takšen zakon ste pripravili, jaz sem odgovoren za pripravo tega zakona, in rečete, da sem jaz. Ja, čisto pravilno sem se prepoznal. Glede na vaše obtožbe čisto pravilno.

Drugič. Upam, če se greste kompleksno krizo, da bo to dvotretjinska večina. Kajti navadna večina, navadna večina – oprostite, zakaj pa vztrajate pri navadni večini? Res bi rada vedela, zakaj vztrajate pri navadni večini. Ali mislite, da poslanke in poslanci niso tisti, ki znajo presoditi, kdaj so razmere dovolj izredne, da dvotretjinsko ali celo 100-procentno podprejo neko odločitev, kadar je država za res ogrožena? Ali mislite, da smo vsi malo analfabeti tukaj in da samo koalicija s svojim glasovalnim valjarjem ve, kdaj in kako in kaj? Torej vi bi, da koalicija, ki je trenutno na oblasti, odloča o tako resni stvari, kot je kompleksna kriza. Ali prav razumem? Ali bi vendarle dojeli, da je za tako stvar potrebna dvotretjinska večina? Dajte mi pojasniti tole. Hvala.

Na podlagi predloga SMC se je to spremenilo v absolutno večino, torej 46 poslancev, in to bomo v stranki SDS podprli. Dvotretjinske pa ne bomo podprli, vsaj jaz je ne bom predlagal pa ne podprl zaradi tega, ker imamo izkušnje. Tam na levi strani sedite poslanci – kako je že rekel včeraj minister, trompetengold ali nekaj takega, če sem si prav zapomnil –, ki ste se lepo izkazali v naših predlogih za napotitev vojske na mejo, na mejo, pa sedaj vsi govorite, kako ste državotvorni pa kako ni nobenega problema pa kako je jasno, da boste to podprli. Pa niste! Dvakrat niste. Ne, jaz nisem nič obtoževal.

prosim vas, če se umirite, ne segajte in se ne derete čez dvorano in ne posegajte v besedo ministru. Prijavite se pa mu na tak način kontrirajte. Sedaj pa, gospod minister, nadaljujte, če še niste končali. Ste končal? Okej. Gospa Sukič ima postopkovni predlog. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica)**: Prosim predsedujoča, da ministru, ne vem verjetno mu ne morete izreči opomina, ampak da ga opomnite, da si ne more privoščiti, da napada poslanke in poslance z izrazi, kot da so trompetengold in ne vem s kakšnimi grozljivimi stvarmi. In to poslance, ki danes niti razpravljali niso; niti razpravljali danes niso, pa jih je napadal. To, da mene napade, mi je itak jasno, saj me vedno, ampak tole! Spoštovana, prosim, da nekaj naredite v skladu s pravili v tej hiši, ker to je pa resni višek arogance in ne vem česa vsega sploh še. Hvala. Hvala lepa. Vzamem vaš postopkovni predlog na znanje in v skladu s 77. členom Poslovnika imam pravico vsem, ki sodelujejo na seji, izreči opomin, tudi predstavnikom Vlade, zato naj bo to opomin gospodu ministru, da se v svojih razpravah vzdrži kakšnih žaljivk, pa to velja tudi za poslance nasproti predstavnikom Vlade.

Dovoljuje se na eni strani – samo primer od danes – mrtvo hladno se razglasi, da smo ksenofobi, pa še kakšna druga podobna je padla. Sem na to opozoril, sem predlagal, da se izreče opomin. Nič se ni zgodilo. Na drugi strani nekdo uporabi en izraz, ki je bil včeraj uporabljen v tem državnem zboru, in je zaradi tega cirkus do neba. Oprostite, trompetengold ni nobena žaljivka, ksenofob pa je! Ksenofob pa je, gospe in gospodje. In tisti, ki sploh pojma nimate, pa uporabljate ta izraz tako kot fašizem, pa mimogrede, fašizem je levičarstvo, če ne veste tega. Ksenofobija je strah pred tujci kar tako. Tukaj pa govorimo o tem, koga želimo spustiti v svojo državo in pod kakšnimi pogoji. Država je dom državljank in državljanov. To je utemeljeno na 3. členu slovenske ustave, ki sem vam ga prej citiral. Vam ga moram še enkrat, »Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, utemeljena na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.« To je bil člen, o katerem smo v prvi skupščini, katere član sem bil, osamosvojitveni skupščini, dosegel popolno soglasje. Ni bilo najmanjšega dvoma, da je to temelj slovenske države. Danes očitno tak člen sploh ne bi mogel biti več sprejet. To je razlika med vami in tistimi, ki so bili pred 30-imi leti v slovenskem parlamentu. / oglašanje iz dvorane/ Slovenske državljanke in državljani imamo pravico, vso pravico, povedati, koga želimo in pod kakšnimi pogoji, tako kot to stori vsaka druga država s svojim pravnim redom. In pri tem ni nič spornega. Od ljudi ne zahtevamo nič takega, česar ne bi vsi ostali od nas. Celo manj. Recimo, tukaj se pričakuje, da bodo po dveh letih ljudje znali osnove slovenščine. V Avstriji ti ne moreš niti vloge dati, če ne znaš osnovne nemščine. Kar probajte, če ne verjamete! Pa je naša soseda. A boste rekli, da je ksenofobna, da je fašistična ali kaj boste še rekli? Lepo vas prosim, nehajte s takimi izrazi, pa se realno pogovarjajmo, kakšne so tiste rešitve, ki so v skladu s slovensko ustavo in ki so v korist slovenskih državljank in državljanov v tem, da zagotavljajo vse tiste pravice, ki izhajajo iz slovenske ustave in slovenskega pravnega reda. In nobena pravica nikogar, nobenega tujca ne more biti nad temi pravicami. Dajmo se vsaj okoli tega razumeti, lepo prosim. Hvala lepa, gospod Grims. Z vsem spoštovanjem, sem vas zdajle potrpežljivo pustila, da ste izkoristili svoje tri minute za postopkovni predlog, ki ga pa niste ubesedili. Jaz ga nisem zasledila v tej vaši razpravi in vas nisem želela prekinjati, da mi ne bi očitali kakšne pristranskosti. Naj pa samo pojasnim; prav vse v dvorani sem pozvala in prijazno opozorila, da se vzdržimo vseh nekih nepotrebnih komentarjev, ki morda nekoga prizadenejo, nekoga ne. Pa verjamem, da imamo lahko vsi skupaj nek kultiviran dialog, tako predstavniki Vlade kot tudi poslanci. Z ničemer nisem postavljala dvojnih meril za ene ali druge. Kar se tiče vašega postopkovnega predloga prej, pa nisem jaz vodila in zdaj je bil vaš prvi postopkovni predlog, ki to ni bil. Res vas prosim, da se drugič prijavite k razpravi. Če pa imate postopkovne predloge v zvezi z rabo poslovnika, pa seveda je za to namenjen triminutni odmerek časa za postopkovni predlog. Besedo, če se ne motim, je želel minister. Ne. Potem odpiram nov krog prijav, ker vidim, da je še interes za razpravo. Prijavite se, prosim. Imamo pet prijavljenih razpravljavcev. Prvi dobi besedo gospod Nik Prebil, pripravi se gospod Dušan Šiško. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Saj bom kratek. Svoje stališče sem podal uvodoma. Smo pri 5. in 6. členu zaenkrat. Ker je to začetek, še vedno omogoča malenkost splošnejšo razpravo v okviru tega zakona. Zakon kot tak lahko rešuje neke določene težave, ki so se skozi leta pojavile in definitivno določene težave obstajajo. povem jasno tukaj. Imam pa vedno težavo, ko pred ta državni zbor pride zakon, po navadi je to s strani SDS, sploh sedaj ko notranje ministrstvo vodi gospod Aleš Hojs, ker ne sledi temu oziroma se v veliki meri odmika od tistega, kar oni pravijo, da zaradi tega uvajajo ta zakon. Minister, vi ste prej rekli, da zaradi implementacije direktive, torej tistega dela, ki ureja, in to dobro ureja, položaj študentov in tistih tujcev, ki pridejo sem v imenu raziskav, razvoja in znanosti. Ampak to sta dva člena. Ne razumem pa, zakaj novela zakona, spoštovani, ki to niti ne bi smela biti, ampak bi moral biti nov zakon, ne vem, na 400 straneh vsega skupaj skoraj, še Zakon o mednarodni zaščiti. Uvaja oziroma ureja področja bistveno bistveni širše, kot je to ali potrebno ali pa bistveno širše od tistega, kar je ustavno dopustno. Minister, da ne boste spet rekli, da sem govoril, da tega pojma ni v zakonodaji. Govoril sem, da ga ustava ne pozna. 92. člen določa zgolj vojno ali izredno stanje, ne pa nikakršne kompleksne krize in ta člen ustave je nad vsemi zakoni, tudi Zakonom o vladi. vladi. Ta zakon o tujcih, da ne bo pomote, ker verjamem, da nas ljudje spremljajo, ureja položaj vseh tujcev; bodisi so to tisti, ki prihajajo iz Juge, bodisi so to tisti, ki prihajajo iz Švedske, Nizozemske, Združenih držav ali pa, vem, iz Maroka, Afganistana ali od kjerkoli drugje. Mislim, da je pa tukaj čisto vsem strankam jasno, da v Sloveniji se soočamo s tako hudo demografijo, pač neka tuja delovna sila je potrebna že sedaj in bo tudi potrebna še naprej. Strinjam se, da lahko zakon določi, kaj in pod kakšnimi pogoji lahko ti tujci v državo vstopajo, tukaj prebivajo, živijo in potem zaprosijo tudi za državljanstvo. A vendar, da v nekem celotnem delu zaradi morebitnega pritiska ali migracijskega vala zaostrujemo zakon na popolnoma vseh področjih, tudi na tistih, kjer to ni potrebno, nekako otežujete pogoje za prihod tudi teh, delovne sile, in pa njihovih družin. Tudi potem, pa ne bom sedaj o tem členu, ker se bo odprl potem. Ko govorimo o združitvi družine, bo marsikje prišlo do težav tudi pri tistih, ki v Sloveniji že so in tukaj delajo, tudi na številnih vodstvenih položajih in menedžerskih funkcijah. Nenazadnje minister, kolikor vem, ena naših največjih farmacevtskih družb ima direktorja, ki je tujec, ki tukaj začasno prebiva z namenom vodenja tega podjetja, in se lahko pojavijo neke določene težave v tem delu. Zakon v neki večji meri ureja tudi področje integracije. Jaz sem in tudi v LMŠ smo vedno govorili, tudi ko smo bili v vladi – med drugim, spoštovani minister, to implementacije direktive je minister Poklukar pričel in jo pripravil do te mere, da ste jo sedaj vi potem nadaljevali, seveda s številnimi drugimi členi –, je poliintegracija. Ta integracija je več kot potrebna in na tem moramo delati več. Ne dela se pa to z zaostrovanjem zakonodaje, ampak s tem, da se pač na določen način na določen način ljudi, ki jih seveda v državi želimo, spodbuja k temu, da postanejo del slovenske družbe. Zaključil bom v delu, ki govori o tej kompleksni krizi. Ne bom se več spuščal na polje, kje to piše in kje to ne piše, spustil se bom zgolj na polje, da je po mojem mnenju takšna uveljavitev z vsemi posledicami, ki pa tudi po mnenju Zakonodajno-pravne službe – minister, kot ste prej govorili, da je vse bilo sprejeto in določeno, Zakonodajno-pravna služba še vedno opozarja, da so določbe te kompleksne krize bistveno presplošne in pa pomensko ohlapne in da ne določajo jasno, kako posegajo v azilni sistem ali sistem mednarodne mednarodne zaščite. Torej člen v enem delu posega tudi v polje mednarodnega prava, kar pa je lahko sporno z vidika Splošnega sodišča Evropske unije. Lahko razumem, da so neke stvari potrebne. In tukaj še enkrat, zadnjič povem, da dokler so te stvari zakonite, zakonite, dokler so te stvari jasne in rešujejo dejansko težave, ki so, so dobrodošle. V kolikor pa zaidejo v neko polje ideologije zaostrovanja zgolj zato, da vi poveste, da ste to zaostrili, rešitve pa ni nobene, potem pa se s tem žal ne morem strinjati. Hvala.

Tukaj notri se že vidi že nekaj časa kultura vsakega posameznika. Ko en govori, drug iz klopi kriči, ampak v to se ne bom spuščal. Mislim pa, da ste danes dobro to umirili, da ni bilo potrebe kot dva dni nazaj, ko smo morali celo prekiniti sejo. sejo. Se bom držal samo členov. Pri 5. členu termin kompleksna kriza. Nekaterim na levi strani ni pogodu, zato predlagajo črtanje tega člena. Je mar opozicija oziroma Levica pozabila, da smo imeli na mejnih prehodih leta 2015, 2016 ogromno migrantov? O številki ne bom govoril, ker še vedno prihajajo. Dobro, da so meje zaprte oziroma zdaj so odprte, pa se bodo menda spet zaprle za slovenske državljane, vsi ostali se lahko sprehajajo čez Kolpo, čez Krko, da ne govorim, še kje vse povsod drugod. Problematika je zelo občutljiva, pereča in sporna, predvsem za tujce. Seveda tudi za različne nevladne organizacije, ki jih nekatere politične stranke podpirajo. 32. člen, svoboda gibanja, Ustave Republike Slovenije v tretjem odstavku lepo določa, da se tujcem na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej. Naj omenim še to, da beguncev ne gre enačiti z ekonomskimi migranti, ki prihajajo iz varnih držav, kjer ni vojne, in pridejo k nam na kriminalen način, z vdorom. Spoštovani kolegi, lep primer smo imeli, ko minister ni mogel iti preko meje. Povejte mi, kaj se bi zgodilo, da bi šel eden od poslancev, drugi, preko meje na črno, pa bi ga nekje v Bosni ali pa v Hrvaškem dobili. Bi ga dali v azilni center? Mediji se bi razpisali o vseh nas, o vseh nas bi mediji pisali, pa bogve kam bi nas zapeljali. 35. členu v Slovenski nacionalni stranki ostro nasprotujemo, da se ta člen črta. Jaz ne vem, kaj bi vi želeli. A nas hočete potujčiti? Da ne bomo več govorili slovenskega jezika? Zelo pomembno je, da se uvaja pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1 in na osnovni ravni A2. Kaj je večja integriteta kot to, da če pridejo tujci k nam v Slovenijo, znajo vsaj osnove slovenskega jezika, da se ne sporazumevajo s pantomimo, ker jih nihče ne razume. Čeprav tisto, kar je prej gospod Hojs povedal, sem jaz Kanglerju isto tako stvar povedal, če grem jaz v Avstrijo, Nemčijo. Pa je on rekel, veš kaj, saj gor po Dunaju in gor pa tako Balkanci večinoma delajo in se tako pogovarjajo. Že tukaj je Kangler pri meni en minus dobil. Če Če grem v Avstrijo, bom moral nemško govoriti, če grem v Anglijo, bom angleško moral govoriti. Res je, da smo bili v Bruslju, v Helsinkih, s kolegom Nikom sva bila, pa smo slučajno naleteli na eno gostilno, ko nas je kolega iz Srbije stregel na koncu, pa smo se prav lepo tudi notri imeli. Ampak, za vstop na tej meji in tam, da smo se pogovarjali, smo morali imeti njihov jezik. Obvezno morajo poznati tudi slovensko kulturo, kar je v zadnjih dneh, kar se tu noter dogaja, spoštovani kolegi, ni kulture v Sloveniji; to sem že rekel in vam bom zdaj tudi javno povedal, še enkrat. Ni kriv minister Vasko Simoniti, ker ne verjamem, da je on šel po ministrstvu čečkat, pa pisat tam gor pa ni on se slačil pred kulturnim ministrstvom pa puščal svoje stvari. To so bili kulturniki, ker »kao« niso dobil dovolj denarja. Ali pa so dobili, pa so zaradi druge žlehtnobe še to udarili ven. Poglejte, oni se morajo socializirati, integrirati v naš prostor, okolje, ne, da se bomo mi njim prilagajali, se jim klanjali in podobne reči. V Slovenski nacionalni stranki smo naravnost zgroženi, ogorčeni nad dejstvom, da rabimo prevajalce v zdravstvenih domovih, osnovnih šolah in še kje. Pri nas, v Posavju, v Krškem, so želeli imeti v osnovni šoli prevajalca za albanski jezik. V zdravstveni dom pride nekdo, ki ima tu zdravstveno izkaznico, pa reče: »Glejte, tole je moj oče, nima izkaznice, dajte na moj račun.« V Krškem, kolega. Saj si blizu mene, si blizu mene tam, tako da veš, da imamo veliko teh prebivalcev. Ne bom govoril o vseh. Določeni. Kaj je potem to? Kam mi se peljemo? Se peljemo po Savi dol do Zagreba. Dobro, ko so hidroelektrarne zdaj tam, pa je jedrska tam, ker se malo vse skupaj ustavi. Pri 66. členu – seveda, tudi tu smo proti, da se črta ta člen. Naklonjeni smo temu, da se bolj jasno določa nezakonito prebivanje tujcev v državi, ker bo policija lahko neposredno izvrševala odločbe upravnih organov, če tujec ne bo sledil njihovemu izreku. Naša policija je dovolj usposobljena, kvalificirana in kompetentna, da končno naredi red v tej naši državi, čeprav imam po moji oceni občutek, da jih je še vedno premalo. Tudi tista ideja, ko se je Tacen ukinil, pa so hodili določeni na trimesečni šnelkurs, pa so potem ko purani hodili po Sloveniji, da so oni policaji. Policaji so tisti, ki so kadetsko šolo naredili, ne tistega šnelkursa trimesečnega. Tisti so takrat bili tako veseli, v policiji je takrat res bilo še dovolj denarja na razpolago in dobre plače. In seveda, hops, gremo! Tri mesece šnelkursa, smo policaji, potem so pa zajebavali tam po cesti vse poprek. Naprej. To, da se širijo pooblastila policije, kar se tiče odvzema drugih predmetov, poleg zaseženih predmetov za napad in samopoškodbo, se nam ne ne zdi nič sporno. Sankcije za tujce se morajo povečati in podpiramo tudi ukrep strožjega policijskega nadzora.

Dovolite mi, da mogoče naredim malček takega uvoda v splošno razpravo, ki je tu dovoljena tudi pri začetnih členih, ampak preden začnem, bi rad povedal to, da sem prisoten že od samega začetka same točke, to se pravi, Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Ampak, ko sem poslušal vse svoje predhodne razpravljavke in razpravljavce, zmeraj bolj ugotavljam, da želimo v tej toči mešati dva zakona; to se pravi, Zakon o tujcih pa Zakon o mednarodni zaščiti, ki je naslednja točka. To se mi ne zdi prav in se mi to zdi mešanje jabolk in hrušk. Pa gremo lepo po vrsti. Moram reči, da ta zakon o tujcih, ki je bil tudi s strani koalicije dolgo časa v usklajevanju, in moram reči, da je to za nas korak naprej, čeprav moram priznati, da manjši korak, kot smo si ga v Novi Sloveniji - krščanskih demokratih zaželeli, ampak smo zadovoljni, da smo na podlagi koalicijskega usklajevanja naredili konsenz in zadevo zapeljali naprej. Tukaj je samo pohvalno. Če pogledamo samo Zakon o tujcih, recimo, to je dokumentacija, ne vsa, ampak z zadnjega odbora, če se tako izrazim. izrazim. Moram reči, da mi v Novi Sloveniji – in sem prepričan, tudi v koalicijskih vrstah – smo temu zakonu ogromno časa namenili, ogromno diskusije je bilo, ogromno za in proti in smo izcimili najboljšo možno verzijo, ki je bila možna po koalicijskem dogovoru. To je to, kar sem hotel reči,

Na tej točki replike, vsaj po mojem osebnem mnenju, replike niso replike, ampak razprave, tako da je 70. člen Poslovnika po mojem mnenju danes tukaj le za okras. Težke besede, ki so bile izgovorjene na levi strani, moram reči, da sem užaloščen, nimajo kaj iskati v tej dvorani –, da smo tisti, ki podpiramo in bomo podprli ta zakon, ksenofobi. Predvsem od osebe, ki se ima za kulturnico, bi pričakoval, da bi našla tisoč drugačnih načinov, da ne bi mene osebno žalila s tako, res težko besedo. Verjamem pa, da nastane tukaj problem, če tega ta oseba ne želi, po eni strani, po drugi strani pa ne zna. To bomo pa še ugotovili. Drugič, kar vidim, da gremo zelo široko pri tej točki, da pri tej točki – in seveda ne samo tukaj v dvorani, ampak tudi v razpravi na odboru – imamo promocijo knjige, tudi agenda ene stranke, da se da se na Hrvaškem, čeprav mislim, da ni to kraj za ta razgovor, da se na Hrvaškem godijo krivice tem osebam. Danes se pogovarjamo o tem tem zakonu in bi želel voditi diskusijo, razpravo na podlagi tega, kateri člen je dober ali ni. Seveda razumem agendo neke stranke, zaradi tega bom mogoče tudi jaz šel malce širše, pa bom samo opomnil, čeprav je delček povezano tudi s tem, opomnil, da je Belgija, mislim, da štiri dni nazaj praznovala, to je težko praznovati, je imela peto obletnico spomina žrtev napadov v Bruslju. Sam sem bival tam in moram reči, da so spomini na te dogodke še živi, saj sem nekaj ur pred tem tudi sam bil v Bruslju. Res si ne želim, da kar se je zgodilo na Maelbeeku, na podzemni železnici ali pa celo v četrti Maelbeek, kamor si jaz niti sam po deseti uri nisem upal zahajati, da se tukaj v Evropi ne bi več ponavljalo. Strinjam se s kolegi kolegicama, ki so v predhodnih razpravah omenili, da 2015. leta smo imeli v Sloveniji edinstven dogodek, ki ga nismo bili vajeni, zame je to bil neke vrste krizni dogodek, ampak me žalosti, da ene stranke vidijo ta krizni dogodek le kot obisk Slovenije oziroma Evropske unije. Tukaj je naše mnenje diametralno. Vem, da Vem, da se občanke in občani v Ilirski Bistrici strinjajo z mano, da to je bil krizni dogodek in si tega kriznega dogodka ne želijo več. Poleg tega bi vam rad povedal, čeprav številke se manjšajo, moram povedati, da v Ilirski Bistrici konstantno raste tudi v teh januarskih, februarskih mesecih. Zdaj grem pa na sam zakon. Bi pa povedal tako; Slovenija s temi majhnimi spremembami v bistvu nekako dviguje neke standarde na tem področju, ampak čeprav mi dvigujemo tukaj, so ti ukrepi še vedno enih najmilejših v Evropski uniji. Jaz sem se srečal tudi z različnimi nevladnimi organizacijami in sem jih vprašal, podal sem jim jasno vprašanje; ko/če bo ta zakon sprejet, ali obstaja v Evropski uniji ena, dve, tri države, ki bodo imele milejše ukrepe, kot jih ima Slovenija. Veste kaj je bilo potem? Vse tiho je bilo. V dvorani je nastala tišina. Ampak na koncu sem bil jaz še zmeraj ta grd. Zdaj se vrnemo pa k sami zakonodaji. Tudi sama Evropska komisija je pripravila skupno migracijsko politiko za obvladovanje begunske krize, ki bi Evropi omogočala, da se izkoristijo prednosti povečanja čezmejne mobilnosti in odpravijo nastale težave. To se pravi, tudi Evropska komisija opaža, da na tem področju so problemi. Nemško predsedstvo je videlo problem in se je migracije in tudi druge težave začelo reševati. Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen je predstavila nov migracijski in azilni paket. Se pravi, mi nismo edini, ki to rešujemo. Poleg tega v tej zakonodaji,

»ureja nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje, in sicer enotno dovoljenje za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in za študenta, ki je v Republiki Sloveniji končal študij na višješolskem ali visokošolskem zavodu …« In tako naprej in tako naprej. Ene stranke v tem državnem zboru ta del implementacije evropskih uredb v slovensko zakonodajo kar pozabljajo.

ustavil pri teh členih, kjer smo v Novi Sloveniji - krščanskih demokratih želeli večjega napredka, ampak ga zaradi konsenza ni bilo, in to je prav na znanju slovenskega jezika. Sam imam izkušnje v Avstriji, v Nemčiji; otrok, če ne zna skoraj zelo dobro nemškega jezika, ne more iti v osnovne šole. Tega se vsi zavedamo v tej dvorani. Tisti, ki delajo v Sloveniji in se pripravljajo, da se bodo kmalu preselili v Nemčijo, njihovi otroci, njihove žene brez problema obiskujejo tečaj nemškega jezika. Ne enkrat na teden, toliko, kolikor je mogoče. Še inštrukcije vzamejo, če je le mogoče, če si lahko to privoščijo. Ampak bodimo jasni, ko pride nekdo v Slovenijo in izrazi interes za delo, ni treba znati slovensko in to se tudi zdaj dogaja in to se ne bo spremenilo s popravki Zakona o tujcih. To se ne bo spremenilo. Imamo dva manjša popravka in tukaj bom zdaj povedal, »s predlaganjem spremembe se uvaja pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1 To je zelo daleč od C1, kot je v Nemčiji. A1! » … po skupnem evropskem jezikovnem okvirju za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga združitve družine ter pogoj znanje slovenskega jezika na osnovni ravni A2 po skupnem evropskem jezikovnem okviru za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji.« Drage kolegice in kolegi! To so pa ja neki osnovni standardi, ki jih lahko ima katerakoli država na tem svetu; da ko ti prideš v neko državo, da se po nekem obdobju zahteva znanje jezika. Tukaj v Sloveniji nismo najbolj rigorozni. Kaj sem že omenil za, recimo, nemške dežela ali za avstrijske? Mislim, da tukaj ne bo nastala nobena kriza, da zaradi tega ne bo pomanjkanje delavcev, mislim pa, da se bo obogatilo znanje slovenskega jezika. Če se motim, bi res prosil v tej cenjeni dvorani, da me kdo popravi in da mi razloži, da se motim, in me prepriča v nasprotno. Lahko bi tukaj še nadaljeval. Pustil si bom še nekaj časa za morebitno nadaljnjo razpravo o členih. Ker smo sedaj pri 6. členu, bi povedal, da amandma

Tako bomo mi tukaj v tem državnem zboru odločevalci na tem področju. Prav tako bi rad izkoristil priložnost, ker sem že pri besedi, ker potem tudi ne bom izrabljal vsemogočih replik, tako podpiram 15. člen, ki spreminja v 33. členu, v tretjem odstavku, ustrezno zdravstveno dodatno zavarovanje in tako naprej. Za konec bi pa res, moje kolegice in kolegi, samo eno stvar prosil; bodimo z besedami zelo eksaktni. Bom dal dva primera. Večkrat se je tukaj omenjalo, zakon je ustavno sporen. Mene to zelo moti. Želel sem tudi študirati pravo, ampak potem sem se odločil za nekaj drugega. Ampak prosim, kolegi, ne bodite tukaj populisti, ampak skrbimo o resnici besed tudi v pravnih terminih. Ne rečemo, zakon je ustavno sporen, če želite, vam bom pomagal: »Po mojem mnenju zakon krši to pa to in zaradi tega menim, da bo Ustavno sodišče odločilo, da ni v skladu z ustavo.« S tem besediščem bi se pa strinjal. Glede ustavnopravnega zakonika, to knjigo sem iskal. Mi Primorci bi rekli, bukve, ampak je še nisem videl. Bom pa vprašal tukaj svoje kolegice in kolege pravnike, če to poznajo. Hvala za razumevanje. Hvala lepa. Preden dam repliko, bom samo pojasnila glede očitkov o dosedanjih replikah. Mislim, da 70. člen Poslovnika se vendarle zelo dosledno, kolikor kolikor toliko dosledno spoštuje, ker je treba vedeti, da pri repliki je razpravljavec tisti, ki presoja, ali ga nekdo ni razumel ali ne. Sedaj predvidevam, da gospa Nataša Sukič

to, kar je zapisano v Zakonu o tujcih, bo vplivalo tudi na zaprosila za mednarodno zaščito. Namreč, če bomo sprožili ta mehanizem kompleksne krize, bo to imelo zelo velike posledice, ki so seveda ustavno sporne. In ustavna spornost ni nekaj, česar se ne reče, drugo je, če bi rekla, da je protiustavno, da bi trdila, da je protiustavno. Da je protiustavno lahko odloči Ustavno sodišče. Da je nekaj ustavno sporno, govori Zakonodajno-pravna služba in ta termin uporabljamo poslanci, kadar se navezujemo na mnenje Zakonodajno-pravne službe ali pa, kadar se navezujemo na mnenje, recimo, zunanjih strokovnjakov, ki nam to mnenje podajajo. Ustavni pravniki pri nas trenutno ocenjujejo, da so tukaj pač zelo sporna ta določila in tukaj sem potem navajala že eno sodbo našega ustavnega sodišča, ki je presojalo na ta način v podobnem primeru. Sedaj po tej novi zakonodaji naj bi pač policija na meji – pazite – ugotovila, ali je tujec ogrožen ali ne, in bi lahko s sklepom zavrgla njegovo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito. Predstavljajte si! Policija, ki sploh ni usposobljena za kaj takega, bo lahko gladko zavračala ljudi, ki sploh ne bodo mogli svoje intence več izraziti in to je ustavno sporno. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Mag. Branko Grims ima besedo. Pripravi se gospod Janez Moškrič. Izvolite. **MAG. Ko govorimo o teh stvareh, se je treba zavedati, da se o njih pogovarjamo zato, ker prihaja do masovnih zlorab. Masovne zlorabe danes so značilne tako za masovne migracije v okviru zakona, se pravi zakonite migracije, kot za ilegalne migracije. Pri obojih se srečujemo z organiziranimi skupinami, ki s tem služijo; služijo s trpljenjem ljudi, tistih, ki prihajajo, in tistih, ki imajo škodljive posledice v cilji državi, v danem primeru v Sloveniji. Oboje je nečloveško. Kdor to brani in to zagovarja, ta brani kriminal, to je treba zelo jasno povedati. Tukaj govorimo o nezakonitostih in nepravilnostih. Velikokrat smo o tem že govorili, kdor se želi dodatno informirati, naj si pogleda tisto, kar ste tudi sami kot pozitivno predstavili večkrat tudi iz opozicije, kaj smo o tem rekli na mestnem svetu v Kranju in s tem v zvezi oblikovali predloge in jih poslali v Ljubljano. Tisto, kar je bilo potem presenečenje, je, ko sem povedal, da sem avtor vsega jaz. Predloge sem naredil in zagovarjal na mestnem svetu in praktično vse je bilo soglasno potrjeno, z izjemo enega sklepa, ki je predlagal omejitve pri priseljevanju. Tisti je imel samo dva glasova proti, vsi ostali so bili za. Toliko, da se v mestnem svetu v Kranju lahko bolj normalno pogovarjamo, da so ljudje bolj državotvorni kot v Državnem zboru Republike Slovenije, to je res zanimiv podatek, in da se potem na tej osnovi da tudi dobre predloge, saj ste jih sami pohvalili. Tukaj se pa uporablja potem floskule, kot recimo ksenofobija v zvezi s kompleksno krizo, češ da je to odraz pač strahu pred tujci. Ksenofobija pomeni paničen oziroma absolutni strah pred tujci. Kompleksna kriza, gospe in gospodje, bi nastopila v primeru, če bi država morala uporabiti to kot samozaščitni ukrep. To gre v bistvu za samoobrambo države. Kdor tega ne razume, ta ne razume pravice do samoobrambe. Pravica do samoobrambe je neutajljiva zadeva posameznika in zadeva tudi državo kot celoto. Država ima pravico se zaščiti, če se zgodi neka nezakonitost, ki potem bistveno vliva na njeno funkcioniranje. Celo dolžna je to storiti za zaščito svojih državljank in državljanov. Dolžna je to storiti, gospe in gospodje! Tudi težko razumeš potem, kaj se je zgodilo takrat na Ustavnem sodišču, da je prevladalo tako ideološko levičarstvo, da je večina izglasovala, da so razveljavili tisto določbo. Prej sem opozoril, da je bil to največji škandal v zgodovini Ustavnega sodišča Republike Slovenije, in ste rekli, kako lahko tako rečeš. Gospe in gospodje, to nisem jaz rekel, to sta rekla Boštjan M. Zupančič pa dr. Klemen Jakič, ki je dal tudi odklonilno mnenje v tej zadevi in tako naprej in tako naprej. Najuglednejši ustavni pravniki Republike Slovenije so to razglasili za škandal. Zakaj? Ker prvo in osnovno je, da morajo biti vsem zagotovljene temeljne pravice in najprej gotovo državljankam in državljanom. Kot sem že prej poudaril, ustavo je treba razumeti kot celoto in dobro jo je tudi znati. Slovenija je demokratična republika, Slovenija je pravna in socialna država vseh svojih državljank in državljanov, utemeljena na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Šele v tej luči tudi prve tri oziroma prvi dve določbi zasijeta v pravi luči. Slovenija je torej demokratična republika vseh svojih državljank in državljanov, ne tujcev. Slovenija je torej demokratična republika vseh svojih državljank in državljanov, ne tujcev. To je treba razumeti, kako to funkcionira. Se pravi, tujec je tu gost, dobrodošel gost ,ob spoštovanju pogojev in predpisov, ki jih ima naša država, ni pa tu gospodar. To je bistvo te zgodbe in o tem se pogovarjamo v resnici. Država, preprosto povedano, je dom, v katerem živimo slovenske državljanke in državljani, in to po sami ustavi je to tako. Hvala bogu, da je ta člen v ustavi; danes, kot sem že rekel, očitno ga več ne bi mogli sprejeti z dvotretjinsko večino v tem parlamentu. Nekoč pa smo ga. To pomeni, da tisti živi v domu, tisti, ki vstopa, pa mora spoštovati tistega, ki tu živi, se mu prilagoditi, spoštovati njegova načela, predpise, vrednote, tradicijo. Temu se reče integracija, gospe in gospodje. Tudi vi imate ogromno povedati o integraciji. Prvo in temeljno načelo integracije je poznavanje slovenskega jezika. Kajti Slovenija je utemeljena na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe; se pravi, slovenski narod je neodtujljivo povezan z državnostjo. Enega brez drugega ne more biti. In prvo in osnovno, kar tvori slovenski narod, je slovenski jezik. Tukaj gre samo za to, da se pričakuje od tujca, ko tukaj živi, da se nauči osnov slovenskega jezika. Ta zahteva je tako minimalna, da po svoje mi je prav nerodno tole povedati. V primerjavi s sosednjimi državami, a sploh veste, koliko ostrejšo zakonodajo na tem področju imata, recimo, Avstrija in Nemčija. A veste to? tam za nobeno pravico ne moreš prositi, če nimaš potrdil, pa ne samo A1, moraš tja do C1, pa še do česa priti, ko gre za pač daljše bivanje. Temu se reče integracija v resnici in samo v tej smeri je ta zakon pripravljen. Se pravi, v smeri samozaščite in po drugi strani v smeri integracije. To bi morala biti ja točka, kjer bi bilo popolno soglasje, pa ga očitno ni. Zakaj? Ker sem povedal na začetku bistvo, pa če ga še tako pakiramo tako ali drugače, kaj se sooča pri tej zakonodaji in sploh sedanjem dogajanju. Eno je tista želja za totalno in totalitarno dajanje prednosti tujcem pred lastnimi državljankami in državljani in drugo je, da daš prednost svojim. Ne da jih dvigneš na ne vem kakšen piedestal. Ne, ampak ne morejo biti tujci nad svojimi državljani, nad njihovimi pravicami. Ne more biti v nobeni točki, v nobenem primeru. To tudi zahteva slovenska ustava, zato sem jo že parkrat citiral; samo ustavo je treba pač razumeti kot celoto. Če se potem, ko se zavzemaš za pravico naroda, da ravna samozaščitno, da zaščiti svoje interese vsakega posameznika, ženske, otroka, njihovo osebno integriteto, varnost, blaginjo ljudi – to je pravica! Da se to potem zmerja s ksenofobijo, oprostite, gospe in gospodje, najhujši rasizem je sovraštvo do lastnega naroda. To je neizprosno dejstvo. Najprej moraš vendar ja uresničiti vse tisto, kar piše v ustavi, za svoje državljanke in državljane. Zato smo tu, ker nas ustava zavezuje vse in vsakogar. Ustava, še enkrat povem, kot celota, ne samo da potegneš eno točko ven, ki ti ravno paše, ampak je treba razumeti in gledati kot celoto. In to je tisti pravni okvir, v katerem nastopamo. S tega vidika so te rešitve, ki so tukaj, ustrezne, so dobre in so v korist. So korak v pravi smeri. Želel bi, da je ta korak večji, ampak pač je rezultat kompromisov. S tem v zvezi bi tudi opozoril na neresnico, totalno, ki je bila prej rečena, ko se je šlo za pristojnost prenosa kompleksne krize na Državni zbor. To smo vsi podprli, gospe in gospodje, vsi. Razlika je bila samo v tem, da so nekateri to delali s figo v žepu in so potem šli na uvedbo kvoruma. Kaj pomeni uvedba kvoruma v absolutne ali pa celo dvotretjinske večine? To pomeni, da se naredi eno točko, ki lahko pelje v blokado. Namerno se to naredi. In da to ni samo teorija, da to lahko pripelje v blokado, ste dokazali sami, tisti, ki to zagovarjate. Ko je šlo za vprašanje, da bi Slovenski vojski dali zgolj omejena policijska pooblastila, da uresniči svoje poslanstvo in zaščiti slovenske meje, ste dvakrat že glasoval proti. Zdaj bodo pa prišli tuji policisti, tuji ljudje na slovenske meje, bo pa boljše. Namesto da bi svojim dovolili, da uresničijo tisto, kar je njihovo temeljno poslanstvo, kajti temeljno poslanstvo Slovenske vojske je, da zaščiti integriteto, da zaščiti naše meje. To ni uperjeno proti nikomur. Kdor govori, da je to ksenofobija, ljudje božji, zakaj pa doma zaklepate svoje stanovanje? In rekel sem, država je naš skupen dom. Ne zato, ker bi sovražili vse tiste, ki so zunaj, ampak zato, ker imate radi tiste, ki živijo v vaši hiši. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito in to danes delamo s tema dvema zakonoma in ta dva zakona sta korak v pravi smeri za interes, za zaščito Slovenk in Slovencev, slovenskega naroda, slovenskih državljank in državljanov, vseh državljank in državljanov, ki tu živijo, skladno z načeli pravnega reda slovenske ustave in vseh drugih elementov, ki jih je potrebno upoštevati. Tudi tisto, kar nekateri nikakor ne slišite radi, da so se v Evropi stvari že precej spremenile in danes ni več ta politika vseh odprtih meja kar povprek, vse za vsakogar, ki naj se sprehaja gor in dol in zahteva neke fiktivne pravice na račun drugih, kajti to nekdo plača. Tega ni več, to se je po tihem začelo opuščati že dve, tri leta nazaj in se čedalje bolj opušča. Hvala bogu, da je tako, ker treba je nekaj vedeti, s temi masovnimi migracijami prihaja tudi radikalni islam. Ni problem v posamezniku ali v nekem narodu ali ne vem, v kasti, kot ste nekateri hoteli to prikazati. Problem je v tem, da radikalni islam deluje kot rak in radikalizira svoje in potem pritiska na druge in ko se to zgodi, se stvari zapletejo v velik konflikt. To je povsod po svetu bilo in seveda tudi Evropa proti temu ni imuna. Radikalni islam je strašen problem. Ne pozabiti, da Evropa je svojo enkratno neponovljivo civilizacijo in sploh svoje bistvo, človekove pravice, vse tisto, kar se nam zdi samoumevno, kar je sestavni del te civilizacije, evropske civilizacije, razvila samo zato, ker se je radikalnemu islamu uprla z orožjem. In zgodovina je zato, da se iz tega kaj naučimo. Danes ne gre za orožje, gre pa za to, da postavimo pravila igre, ki vodijo v to, da mora gost spoštovati naša pravila in če želi tukaj živeti, mora iti po korakih integracije, kar je edino normalno in je tudi, če želite, evropska norma. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je gospod Janez Moškrič. Izvolite. **JANEZ MOŠKRIČ (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani vsi prisotni! Obljubim, da bom strogo govoril o 5. členu; se pravi, o amandmaju, da se ta 5. člen črta. Ta 5. člen je kar obsežen, cela stran A4 formata. Pa mi dovolite, da naprej za osnovo ponovno poudarim 32. člen slovenske ustave, ki govori, da se pravica omejitve gibanja z zakonom lahko uvede tudi zaradi zavarovanja javnega reda, to se večkrat izpušča z določenih strani, ne samo zaradi nalezljivih bolezni in pa obrambe države, in pa samostojen tretji odstavek, ki govori, tujcem na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej. Pred nami je Zakon o tujcih, sprememba, dopolnitev in ta 5. člen teh sprememb se nanaša na novi 10.a člen. Kaj pa govori ta člen, katerega Levica in nekateri želijo črtati? Prvi odstavek govori o tem, da ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, spremlja razmere na področju migracij – kaj spornega? Tudi v sodelovanju z državami članic drugih držav in pa tudi tretjih držav, se pravi nečlanic. To je prvi odstavek, povzetek na hitro. Tretji odstavek, da lahko Vlada predlaga Državnemu zboru, da z večino vseh glasov, se pravi 46, ugotovi tako imenovano kompleksno krizo na področju migracij. Ta kompleksna kriza je v Evropi že bila,

Prišlo je že do krize na mejah Evrope, lahko bo še prišlo. Verjetno pa ne pomeni, da bo jutri že Vlada razglasila, podala zahtevek oziroma ko bo zakon stopil v veljavo, da bo že kar prišla s predlogom. Verjetno, da zdaj še obvladuje zadeve, jih spremlja, ker tudi pomembno je, da državljani vejo, da Vlada, trenutna vlada, te razmere spremlja. Mogoče bolj natančno, kot so pa to počele prejšnje vlade. vlade. Pomembna sta še peti odstavek pa šesti. Se pravi, Vlada mesečno poroča o izvrševanju tega zakona Državnemu zboru. To je bilo kar izpuščeno, ni bilo posebej poudarjeno. Se pravi, gre za zelo natančno določena pravila, ki so bila usklajena z več kot 46 glasovi, če smem temu reči tako, in pa šesti odstavek govori celo o tem, da Vlada Republike Slovenije obvešča generalnega sekretarja Sveta Evrope, generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov in visokega komisarja Združenih narodov za begunce in Evropsko komisijo. Se pravi, nič se ne more zgoditi brez res širšega dialoga, konsenza in tako naprej. To je ta 5. člen, ki bi ga nekateri, predvsem v Levici so podali predlog, črtali. To so ključni elementi, da vzpostavimo nekako pravilen pristop do urejanja problematike, ki je bila že problem v tej državi in so se vlade, ne vlada Janeza Janše, tudi druge vlade, že srečevale in so vse reševale problematiko glede na to, kar so vedele in znale v tistem momentu. Tako je člen odličen in huda napaka bi bila, da bi se to črtalo, ker potem se vračamo nazaj na stanje, se ne ve, kdo pije, kdo plača. Ali bo zdaj to država intervenirala, se pravi država v smislu vlade ali v smislu Državnega zbora. Tu je predviden jasen protokol v sodelovanju s celotno, se pravi Evropsko unijo, katere del smo. Tako da absolutno ne podpiram tega amandmaja. Hvala lepa. S tem smo zaključili ta krog razpravljavcev. Sprašujem, če želi še kdo besedo za razpravo. Če ne, zaključujem razpravo pri teh amandmajih. V razpravo dajem 29. člen ter amandma Poslanske skupine Levica in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 35. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Ni interesa za razpravo. Jo zaključujem. V razpravo dajem 50. člen ter amandma Poslanske skupine Levica in amandma Poslanske skupine LMŠ. Javil se je gospod Nik Prebil.

črtamo zgolj tisti del določbe, ki kršitev javnega reda in miru uvršča med utemeljene razloge za begosumnost. Strinjamo se, da če je prekršek storjen, da se seveda ustrezno z zakonodajo tudi kaznuje. Smo pa mnenja, da to enostavno po že po slovenskem pravnem redu kot tudi po mednarodnem ne sodi pod begosumnost. Tovrsten prekršek pač nima nobene vzročne zveze za večjo nevarnostjo, da bi tujec pobegnil. Nenazadnje pa, minister, vas je na to opozorilo ministrstvo vaše vlade, Ministrstvo za pravosodje, ki je jasno povedalo, da glede na pravne določbe in določbe, ki veljajo v mednarodnem prostoru, kršenje javnega reda in miru ne more predstavljati razloge za begosumnost, na podlagi katerega bi tujcu lahko vzeli prostost. Zato, kot rečeno, predlagamo, da se zgolj ta del, ki sem res ne sodi, upam, da se pa s tem strinjamo, tudi črta iz člena. Hvala.

Ni interesa, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 57. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 58. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Tudi zaključujem. V razpravo dajem 66. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Ni interesa, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 103.a člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Zaključujem razpravo. S tem smo iztrošili amandmaje. O njih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **13. TOČKO DNEVNEGA

HOJS:** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani poslanci, poslanke! Na kratko naj zopet predstavim številke, ki sem jih predstavljal že skozi celotno sprejemanje tega zakona. Že vse od leta 2015 se število tistih, ki želijo mednarodno zaščito, oziroma tistih, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, v Sloveniji dviguje. Torej, medtem ko je bilo v letu 2016 vloženih zgolj 277 prošenj, v letu 2018 že dva tisoč 875 prošenj,

kar je dobrih 30 odstotkov več, kot je bilo leto prej. Drži pa, da je bilo v letu 2020, torej glede na stanje epidemije, ki je bila, vloženih nekaj manj prošenj, torej 3 primerjamo to z letom prej, torej 3 tisoč 821 v letu 2019 in pa 3 tisoč 548 v letu 2020, in če upoštevamo seveda epidemijo, lahko govorimo pravzaprav o nespremenjenemu številu prošenj. V letu 2020 je bila večina prošenj za mednarodno zaščito, torej več kot pol, vloženih s strani državljanov Maroka tisoč 226, Afganistana 751, Pakistana 498 in Alžirije 308. Zanimivo pri tem je, da večina teh držav ni na seznamu kakršnihkoli problematičnih zadev. Torej gre pravzaprav za ljudi, ki mednarodno zaščito izkoriščajo, kljub temu da je jasno, da niso begunci, ampak so delovni migranti ali pa ljudje, ki pač želijo bolje živeti. V letu vsi ostali so izginili. Torej, niso počakali na konec procesa pridobitve mednarodne zaščite. Kakšne so glavne oziroma želje pri tem zakonu oziroma pri spremembi in dopolnitvi zakona? Najprej seveda zagotoviti hitre in učinkovite postopke mednarodne zaščite za odpravo pomanjkljivosti, ki so se v preteklosti pokazale kot ključne pri izvajanju teh določb v praksi; predvideti primerne sankcije za tiste, ki seveda postopke mednarodne zaščite izkoriščajo. Torej ne upoštevajo tega, da gre dejansko za neko zaščito njih, ampak gre pravzaprav v v njihovih primerih za kršenje pravil tako nastanitve, tako postopkov, ko pridobivajo mednarodno zaščito in vseh ostalih zadev. Torej gre za to, da smo predvideli primerne sankcije za te ljudi. Potem omogočati tudi to, kar v bistvu je bilo v prejšnjem zakonu suspendirano – na žalost se ugotavlja v škodo države –, torej možnost ponovne pritožbe na sodišče. Mi smo naredili precej široko analizo, kjer smo ugotovili, da je v postopkih pred Upravnim sodiščem v glavnem kratko potegnila država, s tem da pač ni imela možnosti sodnega varstva, zato se to ponovno uvaja. In seveda uskladitev s pravnim redom Evropske unije, kjer so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti pri prenosu postopkovne direktive.

možnost zavrniti prošnjo kot neutemeljeno, če se izkaže, da tisti, ki zaproša za mednarodno zaščito, namerno uniči dokument ali pa namerno izgubi listino ali kaj podobnega – torej je jasno, da to naredi, zato da se bo pač nečemu izognil. Potem v tem zakonu pač dodatno to zadevo širimo tudi na to, da se da ugotavljati tudi, da je že iz izvorne države odšel namenoma brez dokumentov. Dodatno se uvaja zelo pomembna zadeva, da je možno ugotavljati neposredno, se pravi takoj ugotoviti oziroma poslati tistega, ki evidentno ni mladoleten, na zdravniški pregled, da stroka ugotovi, ali je mladoletni ali ni, kar je seveda zelo pomembno posebej pri tem, da so se te zadeve izkazale kot zelo problematične – torej izigravanje teh zadev. In določene omejitve gibana, za katere pa sem že povedal, da so vezane na kršitve, ki jih vlagatelji za azil storijo. Kot rečeno, gre seveda tudi za možnost vložitve pritožbe na Vrhovno sodišče. Čisto na koncu predlagam, da se v skladu s 136. členom Poslovnika Državnega zbora ob izpolnjenih poslovniških pogojih opravi na tej seji tudi tretja obravnava predloga tega zakona. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa, gospod minister. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ker pa ne vidim predsednika, ne bomo prebrali predstavitve poročila. Nadaljujemo. Ker je zbor na 22. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna, zato prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 4. člen ter amandma Poslanske skupine Levica in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes. Odpiram listo. Prosim, prijavite se. Imamo dva prijavljena razpravljavca. Prvo dobi besedo gospa Nataša Sukič, nato še gospod Nik Prebil. Izvolite. **NATAŠA Bom obrazložila seveda naš amandma k 4. členu, ampak bom uvodoma malo širša, zato da bomo nekako vstopili v to materijo, ki jo trenutno obravnavamo. Že iz samega imena zakona bi se dalo sklepati, da gre za zakon o zagotavljanju mednarodne zaščite vsem, ki zaradi pregona v matičnih državah to zaščito potrebujejo. Ampak na žalost, ko prebereš ta predlog, vidiš, da bolj kot o mednarodni zaščiti beguncev v bistvu ta zakon oziroma predlog zakona določa, kako preprečiti ali čim bolj otežiti, da bi prosilci oziroma begunci do te mednarodne zaščite dejansko prišli. Sicer moram reči, da to ni nek novum, da to slovenski državi zelo dobro uspeva že 25 let, pa to ni prišlo izključno s to vlado, to je že treba priznati, kajti v vseh teh letih je namreč naša država reci in piši priznala mednarodno zaščito zgolj 989 osebam. V 25-ih letih, spoštovani! Ker pa so te številke očitno za to državo ali pa trenutno za vladajočo koalicijo še zmeraj previsoke, s tem predlogom zakona še dodatno zaostruje pogoje za pridobitev in ohranitev statusa mednarodne zaščite. Pri tem je očitno glavni motiv, da moramo podeliti čim manj statusov, ne pa, da bi bil motiv, da bi preverili, ali ti ljudje, ti prosilci tak status dejansko potrebujejo. In ta primer, ki sem ga že prej omenjala, državljanke Demokratične republike Kongo, ki je bila posiljena, kjer je bilo posilstvo uporabljeno kot vojno sredstvo, to državljanko se vrača v izvorno državo ne glede na to, kakšna usoda jo tam čaka. Tako mi razumemo, očitno, v tej državi pojem, kdo potrebuje in kaj je mednarodna zaščita. Pod prejšnjimi vladami so bile te stvari nekoliko bolj zavite v celofan, pod to vlado je pač vse skupaj malo bolj odkrito. Kajti če ne drugega, lahko to razberemo iz določenih medijev, ki so v orbiti največje vladajoče koalicijske stranke, torej SDS, in sicer recimo Nove24 in drugih, kjer se odkrito propagirata tudi rasizem in tole stopnjevanje oziroma spodbujanje strahu pred tujci. V obrazložitvi je navedeno, da gre za trend povečanja števila prošenj na ravni Evropske unije, in to seveda ni res, kajti podatki kažejo upadanje števila prošenj po letu 2015. Le leta 2019 se je to število nekoliko povečalo, a že v letu 2020 je ponovno padlo. Torej je to eklatantna laž v sami obrazložitvi, ki je priložena k temu predlogu zakona. Ključno je to, da se število prošenj iz različnih razlogov torej ne povečuje, kar pomeni, da že samo iz tega razloga ta trenutek v resnici ni prav nobene potrebe po zaostrovanju pogojev. To ugotavlja tako Evropska unija in te podatke bi seveda morala poznati tudi slovenska vlada, ampak se spreneveda, da jih ne pozna oziroma jih pozna, samo je ne zanimajo. Veliko bolj politično oportuno je seveda hujskati obmejne prebivalce, kjer so migranti prisiljeni ilegalno prestopati državno mejo, vzbujati strah v ljudeh in s tem nekako to širiti širiti to propagando, za katero sem prej rekla, da je ksenofobna in zaradi česar so bili nekateri tukaj užaljeni. Žal se na ta način skoraj kriminalizira ne samo prosilce za mednarodno zaščito, ampak, kot je razvidno iz predloga tega zakona, tudi svetovalce za begunce, saj naj bi ti po tem predlogu potrebovali varnostno preverjanje, pri čemer sploh ni jasno, kaj vse naj bi to varnostno preverjanje zajemalo. Prav tako ni niti malo jasno, kateri organ bo za varnostno preverjanje pristojen in na kakšen način se bo to preverjanje izvajalo. Predlog tako ne vsebuje ne postopka in tudi ne vsebine varnostnega preverjanja. Iz predloga prav tako ni jasno razvidno, ali bo posameznik z rezultati varnostnega preverjanja seznanjen. Dejstvo pa je, da morajo svetovalci za begunce po tem predlogu, torej že do sedaj, predložili potrdilo o nekaznovanosti, kar bi moralo povsem zadoščati. In prav nobenega razloga v resnici ni, da bi se jih moralo dodatno preverjati, kot da so malodane člani neke hudodelske združbe, skupaj s prosilcem za mednarodno zaščito, ki skuša prelisičiti Republiko Slovenijo. Predlog zakona prav tako določa, da bi lahko minister, recimo, razrešil svetovalca za begunce tudi v primeru, če se ugotovi, da je temu svetovalcu znana prava identiteta prosilca. Če razpolaga s prosilčevimi identifikacijskimi dokumenti, mu je znana dejanska prosilčeva starost v primeru, ko ta zatrjuje, da je mladoletna oseba, ali so mu znana dejstva, na podlagi katerih prosilec ni upravičen do statusa begunca ali subsidiarne zaščite in o tem ne obvesti pristojnega organa. To je seveda nesprejemljivo. Zakaj? Svetovalce za begunce namreč čisto enako kot odvetnike zavezuje dolžnost varovanja poklicne tajnosti. Torej še enkrat ponavljam: svetovalce za begunce tako kot odvetnike zavezuje dolžnost varovanja poklicne tajnosti. O tem govori 6. člen Zakona o odvetništvu. Svetovalec za begunce nudi pravno pomoč svoji stranki, vključno z zastopanjem te stranke v sodnih postopkih. Njegova vloga je torej bistvena pri uresničevanju pravice do sodnega varstva, pravice do pravnega sredstva in jamstev poštenega postopka. Njegova dolžnost je varovanje te tajnosti in to je temelj zaupnega razmerja med svetovalcem za begunce in njegovo stranko, v katerem se prepletajo vsi vidiki zasebnosti, od splošnega do prostorskega, komunikacijskega in informacijskega. Svetovalec varuje svojo pravico do zasebnosti na poklicnem področju, država pa v to pravico ne sme nedopustno posegati. In vse te dodatne zahteve do pravnih svetovalcev kažejo torej v tem predlogu zakona na odnos sedanje sedanje vlade, ne te države, ampak sedanje vlade do ljudi, ki tako kot odvetniki ti svetovalci opravljajo svoje delo. Ampak seveda vse to je povezano v resnici z odnosom te vlade – ne te države, ampak te vlade – do beguncev. V resnici je to vse povezano. Spet bo nekdo rekel, da mešam hruške in jabolka, ampak jih ne. Stvari so zelo povezane. Namreč, zakaj je treba zaostriti odnos do svetovalcev? Zato, da zagreniš življenje tistim, ki za mednarodno zaščito prosijo. O izrazito slabem odnosu Slovenije do beguncev na žalost priča tudi nedavna sodba italijanskega sodišča, ki je zavrnila – pazite, zavrnila – deportacijo pakistanskega begunca v Slovenijo, kljub Dublinski uredbi, in sicer zaradi nevarnosti, da bi bil v Sloveniji obravnavan ta človek v nasprotju s temeljnimi humanitarnimi načeli in v nasprotju z določili 4. člena Listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah. Zelo zelo povedno in tudi zelo žalostno. Sodišče v sodbi celo napiše, »v tem primeru se zdi tveganje, da bi bil vložnik v Sloveniji podvržen nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju utemeljeno«. Znano Znano in dokumentirano je, da policija izroča begunce, ki jih je zajela na ozemlju Republike Slovenije in jim ni omogočila vložitve prošnje za mednarodno zaščito, Hrvaški, čeprav je splošno znano in je Hrvaška bila že opozorjena, da ravna z begunci nasilno in nečloveško. O tem sem vam zadnjič tudi na široko pripovedovala, danes se ne bom ponavljala. O tem obstajajo dokumentirani primeri v dosjeju Črne knjige o tako imenovanih pushbackih, kjer je zajetih okrog tisoč primerov, posamičnih primerov teh grozljivih ravnanj. In Slovenija to ve. Vi to veste. Dejstvo je, da je že sedaj, že sedaj, še preden bomo sprejeli to novo zaostreno zakonodajo, večina prošenj v Sloveniji za mednarodno zaščito v resnici zavrnjenih, beguncem pa se konstantno pošilja sporočilo, da pri nas niso zaželeni. Zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito seveda ne more biti krivda begunca, temveč je to kvečjemu krivda države, ki za videzom legitimnosti krši osnovno, z mednarodnimi konvencijami opredeljeno pravico beguncev, zato da zaprosijo za mednarodno zaščito in da so tudi zaščiteni, kadar – in to smo videli –, kadar prihajajo iz držav, kjer jim grozi tudi smrt, ali pa mučenje, ali pa nečloveško ravnanje. Na primer, državljanka Demokratične republike Kongo je bila temu podvržena in vendarle jo država Slovenija kljub vsemu vrača nazaj tja, kjer se ji streže dobesedno po življenju. Slovenija na žalost s to svojo zakonodajo, ki se vse bolj zaostruje, z življenjskimi standardi v azilnih domovih nekako izvaja, lahko rečem, skorajda preventivno vojno pred begunci. trenutne vlade je dejansko, de facto ukinitev mednarodne zaščite za te ljudi. O tem tudi zelo zelo zgovorno priča institut uvedbe kompleksne krize, ki se ta institut pojavil v zakonu, ki smo ga prejle obravnavali. In čeprav eni govorijo, da ta dva zakona nista povezana, sta na žalost še kako povezana. Kajti, s tem institutom kompleksne krize, če bi do razglasitve te prišlo, bi vladi to dejansko omogočilo množično zavračanje beguncev na meji, brez da bi ti imeli sploh možnost oziroma priložnost zaprositi za mednarodno zaščito – to, kar se sicer ves čas potihem že dogaja – in bi seveda ta vlada rada samo legitimirala ta svoja početja. Kajti pushbacki se dejansko dogajajo, množično in dejansko se verižno vrača begunce iz Slovenije na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino in tako naprej. Tako ne govoriti, da to ni res, obstajajo dokumentirana pričevanja – in vi samo iščete način, kako bi vse to legitimirali, dejansko obstaja mnogo reportaž medijev, ki jih itak vi ne marate, ker vse, kar mediji napišejo, kar vam ni všeč, obsodite, kot da so mediji krivi, sploh nikoli vi ne prevzamete odgovornosti za nič –, in pričevanja uglednih mednarodnih nevladnih organizacij, ki pa jih tudi ne marate. Tako boljše, da niti besede medij niti nevladna organizacija, ker jih bom takoj fasala in slišala spet, verjetno, o Metelkovi 6 pa o Mirovnem inštitutu v podtalju, v podtekstu – kajne? Ker Mirovni inštitut vam je trn v peti. Trn v peti pa vam je zato, ker je v vseh letih svojega obstoja opravil izjemno kvalitetne in poglobljene študije in analize o dogajanju na področju ne samo migracij, ampak tudi o ostalih aspektih in o drugih ranljivih družbenih skupinah, tudi o Romih. Dajte no, minister! Poglejte … Ali lahko, spoštovana predsedujoča? Tu mi minister spet nekaj gestikulira. Neprimerno, no, res! Motite me sredi razprave, minister. Ko boste vi govorili, vam bom tudi pustila govoriti. Skratka, številni begunci in prosilci za azil oziroma za mednarodno zaščito že sedaj pričajo, da je slovenska policija v številnih primerih ignorirala njihove prošnje za mednarodno zaščito. Nekateri so dobesedno rekli, da v Sloveniji azila ni. Torej, s spremembo te zakonodaje želi Vlada, kot sem rekla, svoja nezakonita ravnanja, kot jih opredeljuje mednarodno pravo, spremeniti v zakonita ravnanja in se pri tem seveda požvižgati na vse mednarodne konvencije in univerzalne človekove pravice. Te mednarodne konvencije sem vam pa tudi že v prvi razpravi naštevala, tako da se ne bom ponavljala. V zakonu je seveda še več bizarnih rešitev, pa morda ob drugih členih še kaj pokomentiram. Skratka, predlagamo v Levici, da se 4. člen, ki

Zakon o mednarodni zaščiti, ki je pravzaprav tisti naslednji del Zakona o tujcih, o katerem sem govoril prej, je tisti del, kjer se ta zakon v celoti upošteva ko tujec zgolj izrazi namero, niti ne rabi povedati, da želi zaščito, ampak da izrazi namero o mednarodni zaščiti, je celotna obravnava njegovega postopka prepuščena temu zakonu. In je zakon, ki je narejen na podlagi nekih mednarodnih standardov, zakon, ki je narejen na podlagi evropskega azilnega postopka in ga pač v tem delu moramo v določeni meri tudi prilagati evropskemu pravnemu redu in tudi številnim konvencijam, ki jih je Slovenija v okviru temeljnih pravic tudi podpisala. Ne glede na to, ali se delimo na desno politično opcijo, ali na levo politično opcijo, ali na sredinsko politično opcijo, dejstvo je, da ta zakon, ki je pred nami, v določeni meri otežuje dostop do azila in vpeljuje neko dodatno pravno podlago. Najverjetneje nekatere spremembe, manjše, so nujne glede na to, da se, ko gre za, če lahko temu rečem, ekonomske migracije in prehod, ki je namenjen zgolj tranzitu v tujo državo za nastop dela, v večji meri zlorabi, saj se postopki predčasno zaustavijo in ne končajo. Tukaj se lahko strinjam, da je verjetno en del rešitve potreben. Spet pa kot pri prejšnjem zakonu, tukaj ta vlada pod vodstvom ministra Aleša Hojsa vpeljuje določene zadeve, ki pa so sporne, ki tudi so v nasprotju z nečem, kar velja na evropski ravni. Ena bolj motečih stvari, vsaj zame, je bilo krajšanje roka za pritožbo z 8 na 3 dni, tudi sodišča oziroma pravniki opozorili na to, da prekluzivni roki ne smejo biti tako kratki, saj je sodno varstvo eno od temeljnih ustavnih pravic in ga s tem omejujemo oziroma kršimo. Zdaj je ta člen na žalost zaprt in se v to zadevo več kot toliko toliko ne bom spuščal. Bom pa govoril o 4. členu, o amandmaju, ki smo ga vložili v LMŠ in tudi mi predlagamo tukaj črtanje določbe, v tem delu pa je določba ostala; in sicer, da razmere zaupnosti med svetovalcem za begunce in stranko, namreč to razmerje je enako tistemu, ki ga imata odvetnik in njegova stranka, predstavlja neskladje z dolžnostjo varovanja poklicne tajnosti in svetovalce sili oziroma od od njih zahteva, da kršijo zakon – torej nek drug zakon, ne tega – in ravnajo v škodo svojih strank. Mislim, da tukaj gre za zakonsko neskladje in nekako predlagamo, da ta člen v celoti črtamo. Menim, da neka zaupnost med stranko in odvetnikom, svetovalcem, kakorkoli, je tista, ki je neka, lahko rečemo, svetost v teh poklicih, nenazadnje tudi zaupanje med zdravnikom in pacientom temelji na tem, da se zgolj v izrednih primerih, ko to določi sodišče, takšna zaupnost lahko prekine. Zato menim, da del, ki določa, da morajo svetovalci za begunce pojasniti oziroma povedati prav vse tajnosti, ki jih je stranka razkrila, temelji na nekem neskladju tako z zakonodajo, ki jo že imamo na pravnem področju, kot tudi z določbami, ki so napisane v ustavi, in tudi z določbami, ki so navedene v mednarodnih pravnih aktih. In kot rečeno, v LMŠ predlagamo črtanje 4. člena. HEFERLE:** Hvala lepa. Ker vidim, da je še interes za razpravo, odpiram listo. Prosim, prijavite se. Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Andrej Černigoj, pripravi se gospa Maša Kociper. Izvolite. gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi! Danes razpravljamo na tej točki o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti. Razprava je bila zelo temeljita in dolga že na samem odboru. Mi v Novi Sloveniji smo veseli, da je prišlo do tega koraka, smo veseli, da smo se tudi lahko po dolgi razpravi, vneti razpravi in, moram reči, zelo produktivni razpravi v koaliciji uspeli dogovoriti. Mi v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih jemljemo to uskladitev kot majhen korak naprej, manjši kot smo si sami želeli, ampak smo zelo zadovoljni, da smo naredili ta korak naprej; in predvsem bomo s tem zagotovili manj kršitev. Naj takoj na začetku povem,

pomanjkljivosti pri prenosu evropske direktive. To je čisto za začetek. Če se pa vrnemo k samemu Zakonu o mednarodni zaščiti, že obstoječi zakon ureja možnost zavrnitve prošnje za mednarodno zaščito kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, če prosilec očitno ne izpolnjuje pogojev in je podan eden izmed zakonsko določenih razlogov. To že sedaj velja. Mi v koaliciji smo predlagali, da se tukaj dopolnjuje, in sicer – z namenom preprečevanja zlorab pa se v ugotavljanju upošteva, ali v konkretnem primeru obstaja utemeljen razlog, da je prosilec izvorno državo zapustil brez osebnega

ilegalni migranti še zmeraj prihajajo v večjih številkah kot lansko leto, smo v preteklosti velikokrat našli osebne dokumente v raznih potokih, cestah,

mogoče doživlja težko življenje, ne gre od svojega lastnega doma ne brez denarja ne brez osebnega dokumenta. Verjemite, da je to tako. Zaradi tega smo zelo veseli tega popravka. Druga stvar, ki jo v Novi Sloveniji pozdravljamo, v veljavnem zakonu ni ustrezne pravne podlage, s katero bi bilo mogoče prosilcem omejiti gibanje, tudi če nevarnost za to nedvomno obstaja. S tem se mi zelo strinjamo. En podatek – da vsi tisti ljudje, ki dajo vlogo za mednarodno zaščito, mislim, da jih več kot 80 % potem zbeži naprej. Zaradi tega te te besede, da se večini prosilcev mednarodno zaščito zavrne, ta podatek oziroma artikulacija besed po mojem ni pravilna. Večina jih uide,

To je za leto 2019. V letu 2019 je bila mednarodna zaščita priznana, to se pravi od 3 tisoč 821, od katerih jih je večina ušla, je bila priznana 85 osebam, od tega je bilo 81 osebam priznan status begunca, 4 pa status

3 so državljani Somalije, 2 sta državljana Nigerije, 2 državljana Palestine, 2 državljana Srbije in 2 sta državljana Jemna. Status mednarodne zaščite pa je bil priznan še državljanom Kameruna, Demokratične republike Konga, Egipta, Malija, Pakistana in Ruande. Nekaj podobnega

Mislim, da se v tem predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o mednarodni zaščiti delajo majhni koraki, ampak koraki v pravo smer; in da smo se pravilno zmenili in popravljamo to zadevo. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo veseli, da smo tudi predlagali, da se v določenih primerih omogoča ukinitev oziroma omejitev dajanja žepnine v teh primerih, če je bil njegov postopek za mednarodno zaščito že enkrat pravnomočno končan. Se mi zdi, da je to dobro, da se zadeve ne ponavljajo. Če ima zadostna lastna sredstva za preživljanje v višini zneska osnovnega minimalnega dohodka, če ima ta oseba, ki pride v Slovenijo, zadostna sredstva, je v redu, da se s temi sredstvi preživlja, ne da ga Slovenija. Imamo v Sloveniji dosti drugih težav, ki jih moramo nasloviti. In to, da se en mesec žepnina ne izplača, če brez dovoljenja zapusti kraj prebivanja, po domače povedano, če ne izpolnjuje obveznosti glede obveščanja pristojnih organov ali udeležbe pri osebnem razgovoru. Tudi to se je dogajalo. Mi ga povabimo v Slovenijo, poskrbimo za njega, tej osebi pa je težko priti na osebni razgovor. razgovor. A se vam zdi to pravilno? Meni osebno ne. Če grem jaz v tujino, sem se moral javiti pri policiji prve tri mesece. Policija je prišla k meni v sobo pogledat, ko sem deloval v tujini, v Bruslju. In je pogledala predale, če so bile tam moje osebne stvari. Samo toliko za informacijo. Če storijo težjo kršitev bivanja iz 82. člena, to se pravi nasilje, nestrpnost, namerna škoda in tako naprej.

ki bivajo v teh centrih, lepo poskrbljeno. Mogoče bom rekel, da je še boljše poskrbljeno kakor za marsikatero slovensko družino. Če se ne motim, dobijo šest obrokov, ampak vse to je za eno stranko v tem cenjenem zboru premalo. Osebno podpiram Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti in ga bom z veseljem podprl. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Maša Kociper. Pripravi se mag. Branko Grims. Izvolite. **MAŠA KOCIPER (PS SAB):** Hvala lepa, podpredsednica. Jaz bom razpravljala tudi o amandmaju, o katerem teče beseda, ampak skladno z obstoječo parlamentarno prakso vendarle na začetku še nekaj besed o tem zakonu. Kar se tiče mene osebno, bi lahko brez večjih težav, če bi bile sprejete kakšne dopolnitve v obliki amandmajev, ta zakon podprla. Podobno mogoče, če bi bilo nekaj sprejetih amandmajev, bi lahko podprla tudi Zakon o tujcih. Ampak ker smo mi v tem državnem zboru poslanska skupina – Poslanska skupina SAB –, ki se poskušamo karseda usklajevati in čimbolj enotno glasovati, ker to zagotavlja konec koncev neko predvidljivost Državnega zbora, Zakona o mednarodni zaščiti ne bom podprla. Konec koncev ima koalicija odgovornost, da se zakoni sprejemajo in da se zagotovi dovolj glasov. Jaz sem pa opozicija. Ampak če bi gledala čisto po vsebini, kot rečeno, bi ga pa z lahkoto podprla. Nikakor se namreč ne strinjam s trditvijo, ki je bila danes tukaj podana, da gre pri tem zakonu bolj kot za zakon o mednarodni zaščiti za preprečitev mednarodne zaščite in oteževanje prosilcem – beguncem, da bi dobili mednarodno pomoč. Jaz se s to trditvijo absolutno ne strinjam. Menim pa, da poskuša zakon – komu je bolj všeč, komu pa ne – odgovoriti na glavno dilemo, ki jo po vsem svetu oziroma recimo po Evropi, ne samo v Sloveniji, vsi ugotavljajo že nekaj let, to je zlorabo postopka mednarodne zaščite. Ko govorimo o mednarodni zaščiti, to bi rada poudarila vsakič znova, da vemo, o čem se pogovarjamo, ne govorimo o ekonomskih migrantih; govorimo o zaščiti ljudi, ki bežijo pred vojno, nasiljem ali političnim preganjanjem. In kar se tega tiče, jaz nimam absolutno nobene dileme, da se takim ljudem ne pomaga. Ljudem iz Sirije, ki so izgubili vse, ki so celo politično preganjani zdaj z ene, zdaj z druge strani, ki se jim streže po življenju in tako naprej, to je naša človeška in humanitarna dolžnost, da se jim pomaga. Tukaj tudi podpiram vsa prizadevanja Evropske unije, da se breme med državami pošteno razdeli in da se tem ljudem pomaga po najboljših močeh. Dejstvo pa je, da bi bil že do zdaj ta nivo pomoči in ta nivo ureditve mednarodne pomoči za take prosilce, za prave prosilce za mednarodno pomoč,

evropskim konvencijam, deklaracijam in vsemu drugemu, kar sodi pod evropski pravni red. In znotraj tega smo bili celo večkrat tudi opozorjeni, zlasti nekateri kolegi, ki so hoteli kaj spreminjati, da se pač stvari ne da spreminjati, ker se urejajo na ravni Evropske unije in bi lahko prišli v tem smislu v nasprotje z evropskim pravnim redom. Ampak evropski pravni red in Evropska unija je pa ugotovila to, kar jaz večkrat povem na teh odborih, da je bil ta sistem mednarodne zaščite s temi visokimi kavtelami, z visokim nivojem pravic, visokim nivojem varstva narejen za neke druge razmere, ko ni bilo toliko pritiska na Evropo s strani migrantov, ki iščejo boljše življenje, boljši kruh, to so ekonomski migranti. jaz sem tudi večkrat na tem odboru opozorila, da v množici teh ljudi, ki prehajajo meje z različnimi interesi, eni kot evropski migranti, eni pa res kot preganjani begunci, da se v tej množici na žalost večkrat izgubijo tisti, ki bi pa res potrebovali mednarodno zaščito, tako kot sem jo opisala prej, z dovolj visokim nivojem varstva, s takojšnjo pomočjo in tako naprej. Ta zakon vidim predvsem v tej smeri, da poskuša odgovarjati na to dilemo, kako preprečiti zlorabe postopka mednarodne zaščite, zlorabe, ki ne samo da obremenjujejo po nepotrebnem naše organe, ki odločajo v teh postopkih, ki Republiki Sloveniji povzročajo stroške s tega naslova, ne samo to; zame je ključno to, da se na ta način pa izgubijo pravi prosilci za mednarodno zaščito in tisti, ki bi to res morali dobiti. Jaz gledam zdaj še enkrat med razpravo, kje bi bile vse te hude določbe, ki bi preprečevale in oteževale pridobitev in ohranitev statusa, pa jih ne vidim. Mi jih bo kdo mogoče potem povedal. Jaz vidim tu, da se kar nekaj teh sprememb nanaša na omejitev gibanja, bom to pokomentirala malo kasneje. Potem je ena sprememba po moje zelo ključna, ki se nanaša na ugotavljanje istovetnosti prosilca oziroma zlasti ugotavljanje njegove prave starosti. Pa potem še nekaj malenkosti, nič od tega, kar bi se mi zdelo omejevanje možnosti pridobitve te pravice. Vse določbe, ki pravijo, da je recimo brezplačna pravna pomoč ali pa žepnina dostopna le tistim, ki nimajo zadostnih sredstev, se mi zdijo povsem logične. Dejstvo pa je in tega pa se moramo vsi zavedati, da takih ne bo veliko. Večina teh sredstev ne bo imela. Če je pa pri komu evidentno, da jih ima, pa taki bodo res redki, vam povem, pa zakaj ne bi sam kril te stroške, če je evidentno, da razpolaga z dovolj visokimi sredstvi. Taka je ureditev tudi za naše državljane. In potem imamo še to varnostno preverjanje. No, to mi pa res ni čisto jasno, zakaj je to potrebno, varnostno preverjanje za svetovalca za begunce, mogoče bom pa na to še dobila kak odgovor. Ampak v principu poskuša ta zakon, tudi naš zakon, tako kot vseh pet, mislim, da jih je pet, predlogov predlogov uredb Evropske unije in Sveta Evrope, odgovoriti na neke glavne dileme, ki so se do zdaj, zgodovinsko ali pa v zadnjih letih, še bolj pojavile kot problem v tem postopku. zdi se mi, da je tudi naš zakon v skladu s temi trendi, v katere gre Evropska unija, in eden od glavnih problemov, ki se ves čas pojavlja, je ta, kar je bilo danes že večkrat omenjeno, da tudi evropski migranti meje prestopajo nezakonito. Zakaj je to potrebno, zakaj se jim ne omogoči zakoniti pristop meje, je drugo vprašanje, zelo kompleksno, glede katerega sem tudi že razpravljala, kaj so rešitve. Torej gre za ljudi, ki so ekonomski migranti in mejo prestopijo nezakonito; in potem takoj, ko so zajeti oziroma se srečajo z organi oblasti, uveljavljajo zahtevo po mednarodni zaščiti. mednarodni zaščiti. Kaj se zgodi? Zavrti se ta postopek pridobivanja mednarodne pomoči, ki pri nas traja absolutno predolgo. Večkrat sem tukaj že omenila, da v Švici ga znajo zaključiti v 14 dneh oziroma v enem mesecu, pri nas pa skoraj eno leto traja. Ta postopek se zavrti, ta oseba dobi vse pravice, kot da bi bil prosilec za mednarodno pomoč, ki res beži pred res hudim preganjanjem, s strahom za telo, življenje in tako naprej; ko pa ta postopek začne teči, pa ta oseba izgine. Izgine in ga ni več in postopek se ne more zaključiti, ker osebe enostavno ni več, ker je seveda že na poti, dve meji naprej, proti Nemčiji, ki je njegova ciljna destinacija. In na te dileme, kako te zlorabe preprečiti, poskuša po mojem mnenju odgovoriti ta zakon. Ker jaz sem glede tega vprašanja zlorabe pravic vedno na enakem stališču. Moje politično stališče od nekaj je, da podpiram visok nivo pravic, ki je nekomu na razpolago; hkrati sem pa alergična, če se ta visok nivo pravic zlorablja. In to isto velja, če gre za socialne pravice, ki jih v naši državi zelo na široko zagotavljamo prosilcem; in je prav, da jih, da jih zagotavljamo ljudem, ki jih res potrebujejo. Nisem pa za zlorabe tega sistema socialne pomoči in isto mislim tukaj. Absolutno vse pravice dati tistim pravim prosilcem za mednarodno pomoč, ki jo potrebujejo, in preprečiti zlorabe, ki lahko, kot rečeno, vodijo do tega, da pravi prosilci do te pomoči sploh ne bojo prišli. In tukaj vidim predvsem te omejitve gibanja, gibanja v tem smislu, da se bi to preprečilo, da bi se pravočasno zaznalo, ali ta oseba želi pobegniti, ali želi iti, ali je to nek resni prosilec, v zvezi s katerim naj se izpeljejo vsi postopki – od osebnega razgovora do zdravniškega pregleda in tako naprej. Ker drugače je nesmiselno to celo mašinerijo zagnati in nuditi vse te pravice in vse to, zato da se oseba premakne naprej. premakne naprej. Pravzaprav si te osebe tega tudi ne želijo. Namesto da bi mi vsi skupaj – ko rečem mi, mislim tukaj Evropsko unijo – razmišljali o legalnih in legitimnih poteh, po katerih bi se evropski migranti lahko gibali tja, kjer je njihovo delo potrebno, poskušamo reševati na ta način neke te probleme. Jaz s tem nimam problema. Vidim tukaj morda nekaj dilem, pravnih dilem, recimo kako kako čisto pravno utemeljiš, da je neka prošnja očitno neutemeljena, oziroma kako z dovolj veliko verjetnostjo ugotoviš, da obstaja utemeljen razlog, da je prosilec izvorno državo zapustil brez osebnega dokumenta. To so neki pravni tęrmini, ki jih mora napolniti in jim dati vsebino šele sodišče skozi sodno prakso. Drugače pa ne vem, kaj je tako zelo sporno. Tudi to, da se da se dopolnjuje ta možnost, da se ugotavlja prava starost. Tako piše: »Zagotavlja se ustrezna pravna podlaga, da pristojni organ v primeru, da na podlagi mnenja uradnih oseb oziroma oseb, vključenih v delo z mladoletnikom brez spremstva, podvomi o starosti vlagatelja namere, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, odredi pripravo izvedeniškega mnenja še pred podajo prošnje za mednarodno zaščito.«

deklarirajo za mladoletne prosilce, da dobijo takoj štipendijo, da dobijo zakonitega zastopnika, da dobijo šolanje, da dobijo dodatne pravice. In to je zame zloraba. Še posebej problematična mi je ta zloraba v primeru, ko se potem ti, ki se delajo, da so mladoletni, namestijo skupaj z mladoletnimi v namestitve. In to so problemi, na katere so nas recimo opozarjali na Cipru. Nemladoletne osebe, ki se izdajajo za mladoletne, nameščene v nastanitvenih centrih, sobah, skupaj z mladoletnimi osebami. osebami. Meni se zdi to čisto prav in predvsem korak v pravo smer. Če se pa zdaj dotaknem še amandmaja, o katerem govorimo, bi pa samo rada, da vemo, o čem govorimo. Ena stvar je to varnostno preverjanje, ki mi ni čisto jasno, v čem je njegov smisel, ali je to kakšna antiteroristična agenda, ni mi jasno, kaj hoče vlada s tem povedati. Kar se pa tiče

Predlog zakona v 4. členu tudi pravi, da če se ugotovi, da je svetovalcu znana prava identiteta prosilca, razpolaga s prosilčevimi identifikacijskimi dokumenti, mu je znana dejanska prosilčeva prosilčeva starost v primeru, da zatrjuje, da je mladoletna oseba, ali so mu znana dejstva, na podlagi katerih prosilec ni upravičen do statusa begunca ali subsidiarne zaščite, o tem obvesti pristojni organ. To, dragi kolegi, je pa nekaj drugega kot princip varovanja poklicne tajnosti, ko primerjate z odvetnikom. Tukaj gre za to, ali ima sploh pravico do odvetnika, če se izkaže, ko se pojavijo dokumenti, da on nima pravice, ni upravičen do statusa begunca, po domače povedano, da je on ekonomski migrant, ali subsidiarne zaščite, ali če se pokaže, da je mladoleten, se pravi da ni upravičen do nekih pravic, potem ta oseba o tem obvestiti. In to nima po mojem mnenju s pravico varovanja poklicne tajnosti, kar je opozorila tudi ZPS, ampak jaz se včasih z njimi ne strinjam, kot veste, nobene zveze. Tukaj gre za to, ali pravica nekomu pripada ali ne; in če mu ne pripada, mu preneha, ker o tem nekdo nekoga obvesti. Če vam dam primerjavo z odvetnikom, upam, da mi verjamete, ker sem bila odvetnica, po naših zakonih nekdo, ki nima dovolj sredstev, pa je obtožen za neko kaznivo dejanje, ki ima toliko in toliko let zapora, mu država dodeli ex offo zastonj odvetnika. To pravico ima. Če pa se pokaže v nadaljevanju, da ima on nekje velike dohodke, da mu najdejo pet vreč zlata ali pa račun s 100 tisoč evri, potem pa nima več pravice do ex offo odvetnika. In ista je situacija tukaj. Ima pravico do svetovalca, dokler izpolnjuje pogoje. Ko jih pa ne izpolnjuje, pa lahko svetovalec o tem obvesti in se takrat presoja, ali mu ta pravica še pripada Hvala lepa.